točno tako sem rekla. Vaš kader, torej bivši član SDS Simon Starček je ključen operativec v zadevi nakupa Litijske. Pika! On je bil vodja torej sektorja za investicije in nepremičnine, ključni kader, tudi njegov telefon se je istočasno izgubil kot ostalim ključnim. Ker vemo, kje se delajo ti posli, ne. Saj ministre se menja, ampak ti vaši kadri, ki jih zaposlujete v vse pore - to ni smešno - družbe in ki složno delujejo že v tej državi kradejo torej desetletja, te delujejo. In Simon Starček, pa ni bil samo Simon Starček, če me že vlečete za jezik, saj tudi sodna cenilka tudi. Kako se je že bila? Barbara … Breda Zorko. To tudi SDS bivši, ne. S tem, da vi pač rečete tako kot pri vašem županu, a ne, rečete, saj več ni član vaš župan, ki je sedaj bojda v postopku

da smo danes na interpelaciji ministra Boštjančiča in ne ministrice Fajon. Tam našteva neke projekte zunanjega ministrstva, kot da je zdaj minister Boštjančič pa zdaj pristojen čisto za vse projekte vseh ministrov, ki jih dajo na mizo. Pa lepo prosim, no. Pač ni, ne? Enostavno ni. Danes interpeliramo ministra Boštjančiča in ne ministrico za zunanje zadeve, če jaz prav razumem, no. Tako da, malo je pa treba le biti osredotočen na temo, no. Opozorite ga, da naj se osredotoči na današnjo temo. Hvala. Hvala za vaš predlog, ampak na ta način je treba opozoriti praktično vse razpravljavce, ki so govorili o vsem in o vseh ministrih iz preteklih vlad, tako da ne bom opozarjal. Kolega Černač kot predlagatelj, izvolite. Jaz sem prej sicer to že pojasnil, vendar je poslanka Lena Grgurevič, ne da bi slišala moje pojasnilo, pred tem odšla iz dvorane in zaradi tega je potrebno to ponoviti. Ponovno omenja gospoda Simona Starčka kot enega ključnih ljudi pri tej zgodbi zaradi katere danes interpeliramo ministra za finance in podpredsednika Vlade gospoda Boštjančiča.

In bom prebral še enkrat, na nobenem od teh sestankov, ki so se odvijali v teh dveh mesecih, treh, oktober, november, december, ni imena Simon Trček, na nobenem? Na nobenem. Tako da, ne vem, od kje vlečete te podatke, ker tudi sicer vidim, da imate malo napačne informacije glede Brede Zorko, povem kasneje. Torej, na teh sestankih, ko se je odločalo o tej zadevi, so bili ključni ljudje obeh ministrstev. Vrh obeh ministrstev, tako Ministrstva za pravosodje kot Ministrstva za finance. In vrh Ministrstva za pravosodje je pred letom dni prevzel odgovornost tudi na poziv svoje stranke Socialnih demokratov. Vrh Ministrstva za finance, v tem primeru predvsem minister za finance pa te odgovornosti ne prevzema. In zaradi tega sem tudi povedal, danes večkrat, da ne razumem, ne razumem drže Socialnih demokratov, poslancev, kako bodo pojasnili svojemu, da so takrat ministrico zaradi te iste zgodbe pozvali k odstopu. Danes, ko se na podlagi poročila Računskega sodišča z dne 3. septembra letos ugotavlja, da je bolj odgovoren minister za finance kot tedanja pravosodna ministrica, ker brez njegove protipravne in protizakonite prerazporeditve šest milijonov pa pol do tega posla ne bi prišlo, pa ga bodo zaščitili. Tega ne razumem, ne razumem.

na pobudo tedanje ministrice za pravosodje prisotni Dominika Švarc Pipan, Klemen Boštjančič, minister za finance, Klemen Babnik, vodja kabineta ministra za finance, Gordana Pipan državna sekretarka, Igor Šoltes tedanji državni sekretar Ministrstva za pravosodje, Uroš Gojkovič tedanji generalni sekretar in Tina Teržan, tedanja namestnica generalnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje. Sestanek je bil zaradi zagotavljanja sredstev za Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. In ob zaključku tega sestanka dana zelena luč ministra, da naj pohitijo na pravosodju, če želijo, da zagotovi ta sredstva in bodo ta posel izpeljali do konca leta. In seveda so pohiteli, ti uradniki, ampak med njimi ni bilo Simona Trčka. Mislim, da je Igor Šoltes bil tisti tedanji državni sekretar, ki je DIP še istega dne po mailu poslal na Finance, naslednji dan pa še uradno dokument identifikacije investicijskega projekta za Litijsko 51 in potem seveda, ključen datum 22. 12. Prisotni oba ministra, oba ministra oziroma to, kar sem zdaj povedal, je bilo, 22. 12., 5. 12. je pa samo ta sprememba, da je bila zraven še Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance in predstavnik Ministrstva za javno upravo. Isti ljudje so se sestali na teh dveh ključnih sestankih, kjer je bilo jasno in nedvoumno povedano, sestanek je bil, pokazal sem vam prej na projekciji ob 9. uri 22. na petek pred Božičem, kjer je bilo dogovorjeno, da bo minister pač zagotovil to prerazporeditev, šest milijonov in pol in nekaj ur kasneje je bila 167. dopisna seja Vlade, ki je to tudi potrdila. To je bil ta nabor in tukaj ni nobenega gospoda, ki ga je že nekajkrat omenjala poslanka Grgurevič.

je Breda Zorko za Slovensko demokratsko stranko. Breda Zorko je tista cenilka, tista cenilka, ki je posestvo Trenta ocenila na 17000 evrov in zaradi tega celoten famozen namišljen proces, ki traja že 12 let mrcvarjenja. Ob tem, da je bila ta nepremičnina potem na dražbi, kjer je bilo 18 združiteljev, prodana za 130 tisoč evrov. Ona je ocenila narobe. Bila pa je seveda cenilka tudi v tej zgodbi, ampak glej ga zlomka, tukaj je pa cenila drugače. Tukaj je pa cenila nekaj, kar je bilo vredno pol manj, dvakrat več v tej isti zgodbi. Tako, da tukaj poslanka Lena Grgurevič imate malo napačne podatke, dajte si prej kaj prebrati, pa se podučiti o tem, pa razpravljajte, ker moram reči, da razpravljate,

Minister za finance je bil v okviru svojega mandata soočen s številnimi izzivi, ki so posledica nepravilnosti in neodgovornih praks preteklih vlad, ne samo te prejšnje, ampak tudi preteklih, da ne boste rekli, da samo, bom rekla, udrihamo po Janševi vladi, bom pa v razpravi. In če mi bo dovolj časa, če ne, bom pač pol pri delitvi poskušala tudi dati dejstva, da ne boste rekli, smo slišali kot kolega Cigler Kralj, davke višate, davke višate, zakone o davkih. Kolega Cigler, ne. Gre za zakon o dohodnini, in če želite vam lahko takoj iz prve povem, da tudi ta vlada je v okviru ZIPRS uvedla uskladitev olajšav dohodnine, in da v povprečni plači imamo 113 evrov letno, zaposleni s plačo v dveh povprečnih plač pa 225 evrov letno približno znižanje plač. Približno za leto 2022 so podatki za dohodnino oziroma lahko vštevamo v neobdavčen del tudi približno v povprečju 3432 evrov, ko država Slovenija ena redkih nima obdavčenega prevoza in prehrane med delom, medtem, ko imajo druge države. Če vse to skupaj seštejemo in če bi upoštevali vaš zakon o dohodnini, gospod Cigler Kralj, veste, kaj bi se zgodilo? Majhne občine danes bi propadle, bi bile, ne danes, takrat. Ne, ker vsi vemo, da se občine občine financirajo tudi iz dohodnine. Kolega Poglajen, ja, naučite se tudi vi še kaj. V redu... /oglašanje iz klopi/ Ja, večina majhnih občin bi zaradi financiranja dohodnine in posledica bi bila 800 milijonov evrov. da grem naprej. Prevzeli smo med pet in šest primanjkljaja v bruto domačem proizvodu, v NRP ste, v načrtih razvojnih programov ste zavedli več kot za štiri milijarde projektov brez finančne podlage in posledic, ki bi jih ti nerealni projekti, ki so bili všečni samo ljudem, prenesli. In osredotočila, kot sem rekla, se bom na vidne pozitivne učinke te Vlade, potem pa na dejstva, ki so se zgodila v recimo junija 2022, bom šla pol, Janša, imamo članke, dejstva finančnega delovanja v preteklih vladah. Vlada Janeza Janše je več milijonske projekte potrjevala kot po tekočem traku in to pretežno na dopisnih sejah, njihove stroške pa je prevalila na proračuna za letošnje prihodnje leto. To je bil 2022-2023. Nekdanja vlada Janeza Janše je tik pred zadnjimi volitvami naklonjenost volivcev skušala pridobiti tudi tako, da je obljubila državni denar za projekte, ki so bili v interesu posameznih občin, vladi naklonjenih županov in drugih političnih zaveznikov. S to prakso je nadaljevala tudi po volitvah. Po 24. aprilu jih je serijsko uvrščala v načrt razvojnih programov, krovni dokument, ki je izbran investicijam zagotavlja državno sofinanciranje do leta 2025. To je počela večino na dopisnih sejah. Na ministrstvu za finance so pa tako potrdili, da preverjajo seznam projektov, za katere je Janševa vlada pred in pred in po volitvah rezervirala eno in pol milijarde evrov proračunskega denarja. Na njem se je samo junija 2022 znašlo več kot 500 različnih investicij. In da ne bo pomote, nič ni narobe z investicijami, če bi bile te nerealne, če ne bi te presegale in dolga in tako naprej. Če grem naprej, so Janševi preslišali opozorila Zakonodajno-pravne službe. Iz gradiva ministrstva za finance izhaja, da je prejšnja vlada na sezname uvrščala tudi projekte, za katere Služba Vlade za zakonodajo ni bila pozvana k izdaji mnenja, pri katerih ni imela dovolj časa za kvaliteten pregled gradiv, za uveljavitev nimajo materialne pravne podlage v zakonu, pa so se kljub temu uveljavljali. Že zdaj je jasno, denar tudi za Počivalškove podpornike. Že zdaj je jasno, da so ministri Janševe vlade hiteli pri obdarovanju projektov, četudi je v proračunu velik primanjkljaj, na obzorju pa velika energetska kriza. To smo, spoštovani državljani, podedovali.

Pozitivno mnenje. Služba Vlade za zakonodajo v času vašega mandata je dala pozitivno mnenje za nekaj, kar je Računsko sodišče ugotovilo, da je bilo protizakonito. Toliko o teži tega mnenja Službe Vlade za zakonodajo. Poslanka Mateja Ribič je rekla, da je sedanja Vlada bila soočena oziroma minister, da se je soočil z odpravo neodgovornih praks preteklih vlad. Bil je soočen, da mora odpravljati neodgovorne prakse preteklih vlad, in med drugim naštela, da je bilo v NRP umeščenih, ne vem koliko projektov, mislim da je rekla številko eno milijardo evrov zaradi tega, da bi se vzbujalo pozitivno vzdušje pred volitvami in tako naprej. Ampak glejte, vi ste v dveh letih in pol te izdatke povečali iz 13,7 milijard na preko 17 milijonov evrov. Ne samo za milijardo evrov, za skoraj štiri milijarde evrov, pa ni videti kakšnih velikih učinkov za ljudi pri teh projektih, razen tisto, kar je bilo zastavljeno v času prejšnje vlade. je eden od kolegov povedal, da vaši ministri iz Levice, ki pokrivajo področja stanovanj pa domov za starejše, veselo režejo trakove pri novih domovih in pri neprofitnih stanovanjih, ki so bili začeti v času prejšnje vlade. Tamle v prvi vrsti sedi minister, ki se je na podlagi podpisa enega drugega ministra, ki je odobril 93 milijonov evrov iz Reacta, podpisal pod odločbo o dodelitvi sredstev za 18 domov za starejše, ki so morali biti zgrajeni do konca leta 2023. Drugače bi ta sredstva zapadla in vaš minister Maljevac oziroma v glavnem hodi njegov državni sekretar, režete trakove v Ajdovščini in tako naprej. Ajdovščina, Ptuj, Velenje, Murska Sobota. Zanimivo je, štirje največji projekti, župan SD v času Janševe vlade, po 12 milijonov evrov vsak. ker je bila pač tam potreba, pa projekti so bili dobro pripravljeni, pa pravočasno so dobili zemljišča. In ostali seveda, ki so bili izvedeni v tem obdobju. Jaz sem enkrat v tej razpravi povedal, hvala bogu, da so se ti projekti izpeljali do konca in hvala bogu, da se niso ustavili, kot so se nekateri drugi na enem drugem področju, na zdravstvenem, kjer bi bilo krvavo potrebno, da bi bil UKC že zdavnaj prenovljen, pa bomo še dve leti gledali tistega žerjava tam, ki je eno leto stal. Že eno leto stal, ker bi moral biti prenovljen do konca leta 2023, tako kot vse ostalo, kar je, ker so bila tudi za to investicijo izpogajana sredstva julija 2020 v okviru Reacta. 145 milijonov evrov je bilo za področje zdravstva in od tega 50 milijonov za UKC, ki ste jih zapravili, zapravili ste jih zaradi tega, ker ste bili nesposobni investicijo pripeljati do konca in ste ta denar sfrčkali po posameznih bolnicah za nekaj, kar so kupili pa so potem prefakturirali. Da ne govorim, da ste zafrčkali denar za negovalno v Mariboru, ki je bila prva izmed projektov, za katero je bil odobren denar in še številne druge projekte. In zdaj govoriti, kakšno slabo bilanco je podedovala sedanja Vlada, glejte je neodgovorno, je neodgovorno. Ta vlada je dobila odlično podlago, odlično zgodovinsko izpogajan finančni okvir, tako v okviru načrta za okrevanje kot perspektive 2021-2027. Kjer pa stvari seveda ne tečejo, tako kot bi morale. Zakaj ne tečejo? Zaradi tega, ker imate težavo z izpolnjevanjem mejnikov. Eno ste si sami povzročili, ko ste v koš vrgli zakon prejšnje vlade o dolgotrajni oskrbi. Drugo si povzročate sami zaradi tega, ker v dveh letih in pol niste bili sposobni pripraviti minimalnih sprememb pokojninske zakonodaje, zanimivo, istočasno ko teh sprememb ni. pa boste v četrtek, jutri izglasovali kulturnikom 1500 evrov dodatka vsak mesec k njihovim pokojninam, vsak mesec k njihovim pokojninam. Poslanka Andreja Ribič pravi, da so te slabe odločitve, ki jih je bilo potrebno odpraviti, tudi dohodninska reforma, ki je bila sprejeta spomladi 2022, in da bi v kolikor jo vi ne bi odpravili nastal grozen primanjkljaj pri dohodnini in bi občine iz tega naslova dobile manj sredstev. A Manjkalo je samo še, da bi ponovila takratnega poslanca, sedanjega ministra Mesca, ki je rekel, da zaradi te reforme bo 800 milijonov manj v proračunu, pa ne bo za zdravstvo in za socialno varstvo in vse ostalo.

In interes je bil, da se čim manj bruto, bruto obremenjuje, da se znižujejo davki in prispevki in tukaj je bistvena razlika med nami in vami. Prejšnja vlada je zniževala davčne obremenitve, zniževala obremenitve ljudi, vaša vlada pa od nastopa naprej te obremenitve povečuje, povečuje jih, povečuje in tukaj se bistveno, bistveno razlikujemo, ker ne razumete.

vi pa uvajate nove prispevke, višate prispevek za dolgotrajno oskrbo, hoteli ste uvesti oziroma ste ga uvedli, davek za popoplavno obnovo, kjer se je pokazalo, da tega denarja sploh ne potrebujete, ker še tistega, kar je bilo v proračunu, niste uspeli porabiti, zaradi tega ste lahko nezakonito prerazporejali za ta nepotreben namen nakupa podrtije na Litijski 51 in tako naprej. To je bistvena, bistvena razlika in sem prepričan, da v kolikor bi tiste reforme ne odpravili, bi bila podpora tako ljudem kot prebivalstvu bistveno višja, kot je kot je danes. Ampak ste jo, na 5 tisoč ste to zgodbo zamrznili, bi se pa morala ta olajšava povišati do sedem pa pol in potem bi vsakemu zaposlenemu ena plača povprečno ostala več v žepu, tako pa mu ne bo. Naredili ste tako imenovano reformo, ste rekli, v javnem sektorju, ki pa povečuje celoten balon, maso, maso in zaradi tega te gasilske rešitve pri domovih za upokojence, v vrtcih, šolah in tako naprej, da boste zagotavljali razliko zaradi tega iz proračuna. Ampak tega ne morete početi v nedogled. Tega ne morete početi v nedogled. Tukaj je torej ta bistvena razlika med nami in vami in prej sem povedal, bistvena razlika je tudi pri temu, da ste vi ugotovili, da tisti, ki dajejo stanovanja v najem, so oderuhi, in in ste jim davek na najemnino dvignili iz 15 na 25 odstotkov. Prej je bila, davek na najem 15, v kolikor bi šli ti koraki nadaljnji naprej, se pravi, za dolgoročen najem še nižja stopnja, tako kot so naredili Hrvati in ostale spremembe zakonodaje, bi gotovo se to, kar imamo zdaj teh praznih najemnin, najemnih stanovanj zadeva uredila in ljudje bi seveda tudi te stvari prijavljali, tako pa jih ne. Ogromno je sivega najema in ga bo še več pri teh vaših obremenitvah. Ljudje pa so zaradi tega, kaj bili deležni, tisti, ki potrebujejo stanovanja in tukaj so na udaru predvsem mladi in mlade družine. V mandatu vaše vlade so se najemnine povišale za dvakrat, najmanj za dvakrat. Najmanj za dvakrat. To so uradni podatki in tega ni mogoče demantirati. To je pač ta napačna politika, ki jo vi izvajate v obdobju od nastopa te Vlade, te Vlade dalje. tukaj, povem še enkrat, bistvena je ta razlika, da je prejšnja vlada dejansko razumela na kakšen način je potrebno gospodariti z javnim denarjem in z javnimi financami in da je v danih okvirih potrebno te učinke denarja, ki se nabere v državni blagajni in v ostalih blagajnah, na najboljši možen način maksimirati. Zdaj, vi ne, pa ste te učinke maksimirali na ta način in tudi poslanka Andreja Ribič iz Gibanja Svoboda, razumem, da bo podprla ministra pri tej protizakoniti prerazporeditvi sredstev za nakup te podrtije na Litijski 51.

Prehajamo v sklepni del razprave v katerem dobita besedo še minister ter predstavnik predlagatelja interpelacije. Najprej dobi besedo minister za finance, gospod Klemen Boštjančič. Izvoli. Za nami je večurna razprava, v tej razpravi sem izvedel marsikaj novega o sebi - mislim iz natolcevanj in laži. Zelo sem vesel, pa ni bila to kakšna taktika, da sem počakal do konca, da je tako veliko poslancev SDS a zdaj prisotnih, pa da mogoče teh pojasnil ne bodo vsi na telefonih, kot so običajno, ko vladna stran ali pa koalicija govori pa, da bo kaj še slišali, pa morda kakšna malenkost se bo še celo kje obdržala, upanje umre zadnje. Žal je nivo razprave v Državnem zboru padel tako nizko, da poskušate, seveda, diskreditirati tudi mene osebno in verjamem, da smo danes pravzaprav samo priča še enemu poskusu politične in osebne diskreditacije, najprej mene osebno, potem mojih sodelavcev, moje stranke, vlade in moje koalicije. Laži. Verjamem, da je to politična igra, še dobro, da imajo poslanci imuniteto, pa ne odgovarjajo za svoja dejstva, mislim za svoje izjave. Torej, verjamem, da gre za predvsem obupane poskuse zbujanja pozornosti v smislu, mi smo tu, vezano predvsem na delo te vlade in koalicije. Ja, imamo svoje težave, tudi kakšno napako smo naredili in smo jo priznali, ne za razliko od kakšne druge Vlade, ki je seveda ob kakršnikoli kritiki seveda trdila nasprotno in tako kot danes igra taktiko, če laži, ponavljaš dovolj dolgo, se primejo in morda postanejo resnica. Na vse vaše navedbe sem že večkrat odgovoril in še enkrat jih odločno in v celoti zavračam, ker so neresnične, izkrivljene in podane z namenom popolne manipulacije in ustvarjanjem konstrukta, ki ga ni. In iskreno upam, da si v tej večurni razpravi, državljanke in državljani tisti, ki so to gledali, da so si ustvarili svoje mnenje. Bom začel z Litijsko, ker je to seveda tisti temeljni del kritike. Torej, najprej seveda z spet netočnimi navedbami glede nakupa stavbe na Litijski 51. v Ljubljani, ki ni nadaljevanje oziroma delna realizacija projekta sodna stavba. Projekt sodna stavba je še vedno uvrščen v NRP pod šifro 2011-06-005 nova sodna stavba v Ljubljani in je še vedno v načrtih za realizacijo. Pri projektu, ki je predmet revizije računskega sodišča, ki je bila danes tolikokrat interpretirana na način, da bi bilo z nakupom vse v redu, če prerazporeditve proračunskih sredstev ne bi bilo, kar pa ne drži, saj je tudi Računsko sodišče ugotovilo napake v samem postopku, seveda tega danes niste povedali. Torej pri projektu Litijska ne gre za prvotni projekt sodne stavbe, zato navedba, da načrtovanje tega projekta sega več kot desetletje in pol v preteklost, ne drži! V zvezi z določbama tretjega odstavka 169. člena in tretjega odstavka 170. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije je treba pri odločitvi o uvrstitvi projekta najprej presoditi, ali rok za posredovanje dokumentacije predstavlja prekluzivni rok, ki ima za posledico izgubo pravice do uvrstitve projekta v tretji del proračuna in na podlagi katerega procesnega dejanja uvrstitve projekta sploh ni več mogoče opraviti? Ali inštrukcijski rok, ki je namenjen predvsem lažji organizaciji dela in temu, da bi resorji pravočasno načrtovali svoje aktivnosti? Po izteku inštrukcijskega roka torej organ ne izgubi pravice opraviti določenega procesnega dejanja. Na Ministrstvu za finance so zadevni roki, obravnavani kot inštrukcijski, in tudi vsi moji predhodniki so tako postopali in te roke obravnavali kot inštrukcijske, ker ste omenjali tisti 20-dnevni rok oziroma 12-dnevni rok je, ko mora poteči, odkar resorji pošljejo na Ministrstvo za finance v odobritev. **113. TRAK: smo ene trikrat ali štirikrat po vaše kršili ta rok! Gre torej za procesne roke, ki zadevajo notranjo organizacijo dela, učinkovitejše delovanje državne uprave, negativnih posledic pa ne morejo povzročiti, ker nimajo podlage v materialnem zakonu, prav tako pa za zamudo niso predvidene sankcije. Cilj določitve roka je izključno zagotoviti predvidljivost izvrševanja proračuna ob koncu leta. To ne more pomeniti, da bi se v letih, ko ni dvoma, da načrtovani saldo državnega proračuna ne bo prekoračen, omejevalo proračunske uporabnike pri izvajanju projektov, še posebej če so predstavljeni kot nujno potrebni in gospodarni. Striktno sledenje rokom, ki niso določeni z zakonskimi predpisi, in vztrajanje da gre za prekluzivne roke, bi pomenilo, da spremembe po teh datumih niso več dovoljene, kar bi brez dvoma v določenih primerih pomenilo resne posledice za izvajanje projektov in nemoteno delovanje države. Pri tem je treba upoštevati, da se skladno s 87. členom Ustave pravice in obveznosti določajo samo z zakonom in ne podzakonskim aktom. To pomeni, da posledica kršitve roka, ki ga samostojno in brez posebnega zakonskega napotila določa pravilnik in ne zakon, ne more biti izguba pravice, saj pravilnik ni akt, s katerim bi se lahko samostojno določila neka pravica. Tako določen rok je po svoji naravi lahko samo instrukcijski rok. Tudi ob vpogledu v sodno prakso se ugotavlja, da sodišča prekluzivno naravo pripisujejo rokom, določenim v posebnih zakonih. Za prekluzivne roke namreč velja, da je pravica izgubljena in da zamuda tega roka pomeni prenehanje pravice, v zadevnem primeru pravice do uvrstitve projekta. Pravilnik pa ne določa sankcij za zamudo roka, kar dodatno potrjuje, da gre za instrukcijski rok, ki služi le kot usmeritev za učinkovito izvajanje postopkov in ne pomeni izgube pravic zaradi formalnih zamud. In upam, da je ta del sedaj natančno pojasnjen. Ne glede na to je Ministrstvo za finance že lani sprejelo pravilnik o spremembah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna, to je bilo v uradnem listu objavljeno 13. oktobra lani, zaradi spremenjenih okoliščin, predvsem lanskih poplav in zaključevanja izvajanja finančne perspektive 2014-2020, ki so vplivale na realnost rokov. Prav tako je Ministrstvo za finance tudi letos pristopilo k ponovni preučitvi postavljenih rokov in so bili tudi dodatno prilagojeni, ker le tako lahko sledimo potrebam realnega življenja. Ob upoštevanju, da je bila v konkretnem primeru predložena vsa dokumentacija, ki je potrebna za uvrstitev projekta v tretji del proračuna, predvsem pa za to, ker ne gre za odločanje v upravnem postopku, bi zavrnitev uvrstitev uvrstitve projekta v proračun ob sklicevanju na prekluzivni rok Ministrstvo za finance zagotovilo položaj odločevalca, za kar pa nima zakonskih podlag. Pravilnik se pri določanju rokov namreč ne naslanja na zakonske določbe, zato je te določbe pravilnika mogoče razumeti kot tehnične usmeritve izvajanja proračuna ob koncu leta. Računsko sodišče obravnavanega razkritja ni utemeljilo na določbah zakona ali ustave, temveč ga je oprlo zgolj na tehnične oziroma instrukcijske določbe podzakonskih aktov, ki nimajo posebne določene ali določljive podlage v zakonu. Glede očitka, da je Ministrstvo za finance ravnalo tudi v nasprotju s tretjim odstavkom 170. člena pravilnika, pojasnjujemo, da so bili podatki na vlogi v sistemu MFERAC preverjeni na podlagi predložene dokumentacije, torej sklepa o potrditvi DIP. Navedeni rok je namenjen usklajevanju gradiva, pri tem pa se določene vloge lahko obravnava prednostno, v kolikor se ugotovi skladnost vloge z navedbami v gradivu in skladnost vloge s predpisi ter finančnimi podatki iz veljavnega proračuna, izdaja mnenja pred končnim rokom, določenim v pravilniku, ne more biti pravno sporna. V povezavi z roki, določenimi v pravilniku, je treba pojasniti še, da je treba predvsem podzakonski predpis uporabljati na način, ki je smiseln, pravičen in primeren glede na okoliščine. Navedeno pomeni, da mora uporaba predpisa slediti osnovnemu namenu zakonodaje. Pojasniti je treba še, da se mora predpis uporabljati na način, ki je sorazmeren glede na okoliščine in na kontekst, **114. TRAK (VI) 18.25** (nadaljevanje) v katerem se predpis uporablja ter na način, da se doseže ravnotežje med cilji predpisa in vplivom na naslovljence predpisa. Navedenim načelom razumne uporabe predpisov je Ministrstvo za finance sledilo vsa leta od uveljavitve pravilnika v letu 2006 dalje, kar pomeni, da je ob utemeljevanju nujnosti uvrstitve projektov tudi po instrukcijskem roku postopalo tudi v preteklih letih, in sicer ne glede na vsakokratno vladno sestavo oziroma vsakokratnega ministra. Nadalje pojasnjujem, da navedbe predlagatelja ne držijo v delu, kjer navajajo, da sem bil s projektom seznanjen v času priprave obeh rebalansov. Z odločitvijo, da je ponujena zgradba ustrezna in da se nakup izkazuje kot smotrn in gospodaren, je Ministrstvo za pravosodje obvestilo Ministrstvo za finance po sprejemu drugega rebalansa 2023. Na podlagi navedenega in upoštevanju argumentov pristojnega ministrstva, ki je pojasnilo splošno znana dejstva, da je v Ljubljani na razpolago zelo malo nepremičnin in skoraj nič takih, ki bi ustrezale zahtevam za delovanje sodišč, je bilo mogoče zaključiti, da je Ministrstvo za pravosodje iskalo možnosti za rešitev prostorske stiske treh sodišč. Ker nakup zadevne nepremičnine ni bil načrtovan v državnem proračunu in ker je bil projekt s strani Ministrstva za pravosodje kot priložnost predstavljen šele po sprejemu obeh rebalansov proračuna, je ministrstvo za finance zadevni projekt prepoznalo kot nepredviden namen, ki ga pri pripravi proračuna ni moglo načrtovati. Zaradi prepoznave nepredvidenega namena se mi očita kršitev Zakona o javnih financah. Trdim še danes, da gre za nepredviden namen, ki ga nismo mogli načrtovati prej. Z odločitvijo, da je ponujena zgradba ustrezna in da se nakup izkazuje kot smotrn in gospodaren, je Ministrstvo za pravosodje torej obvestilo Ministrstvo za finance po sprejemu tega drugega rebalansa za leto 2023. Ker je bil projekt s strani proračunskega uporabnika šele po sprejemu obeh rebalansov pripravljen do te mere, da je bil lahko izpeljan, je Ministrstvo za finance na predlog Ministrstva za pravosodje Vladi Republike Slovenije predlagalo razporeditev sredstev na podlagi drugega odstavka 42. člena ZJF. Besedilo 42. člena ZJF, ki v bistvenem delu velja že od sprejema osnovnega zakona o javnih financah, je treba razlagati tudi v navezavi z novimi okoliščinami, ki so nastale po vstopu Republike Slovenije v evroobmočje in uveljavitvi fiskalnih pravil v Republiki Sloveniji, še posebej Zakona o fiskalnem pravilu. Fokus fiskalne politike se prenaša iz državnega proračuna na tako imenovano statistično metodologijo ESAP in zato uvedba fiskalnih pravil zahteva od Republike Slovenije prilagajanje pravilom Ekonomske in monetarne unije tudi pri načrtovanju proračuna. Toliko bolj je pomembno natančno ocenjevanje denarnih tokov v primerjavi z realiziranimi tokovi, ki štejejo kot izdatek po metodologiji ESAP. Na tem mestu posebej izpostavljam, da se z Odlokom o okviru za pripravo proračunov sektorja država določa zgornja meja odhodkov za državni proračun, zato je treba pri pripravi proračuna ali njegovega rebalansa omejevati uvrščanje tistih projektov, za katere ni mogoče z gotovostjo pričakovati, da bodo v določenem proračunskem letu izvedeni. V zvezi s pripravo proračuna oziroma rebalansa, je treba upoštevati tudi, da proračunske dokumente oceni Fiskalni svet, ki že več let opozarja, da so načrtovane rasti ravni odhodkov bistveno višje od realizacije proračuna ob koncu leta. S tem v zvezi Fiskalni svet izrecno opozarja na nerealističnost projekcij, ki so pretežno posledica precenjenih projekcij investicijskih odhodkov. Ob koncu leta 2023 se je realizacija proračuna izkazovala v nižjem obsegu od načrtovanega, to pa pomeni, da so bila sredstva splošne proračunske rezervacije na voljo. Ministrstvo za finance pa je glede na izkazane potrebe in predstavitev projekta Ministrstvo za pravosodje pristopilo k pripravi vladnega gradiva za zagotovitev sredstev za nakup nepremičnine na Litijski cesti. Ministrstvo za pravosodje je nakup poslovnih prostorov v Ljubljani v enotni računovodski sistem MFRAC pripravilo do faze projekt v pripravi 18. decembra 2023. (Nadaljevanje) če zanj še niso izpolnjeni pogoji za, za začetek izvedbe, mora pa za vključitev projekta v pripravi v NRP razpolagati najmanj z dokumentom identifikacije projekta in s pripadajočim načrtom financiranja. Z vključitvijo projekta v NRP, se zanj rezervirajo v načrtu financiranja predvidene pravice prevzemanja obveznosti. Vlada je dne 22. decembra 2023 s sklepom odločila o razporeditvi pravic porabe za projekt nakup poslovnih prostorov v Ljubljani, ki se je v enotnem računovodskem sistemu MFERAC izkazoval kot projekt v pripravi. Navedeno pomeni, da je bil projekt ob odločitvi Vlade o razporeditvi sredstev že vključen v sistem MFERAC, ker pa še ni bil finančno skladen, je bilo treba predhodno sprejeti odločitev o zagotovitvi vira financiranja. Vlada Republike Slovenije je 22. decembra lani soglašala z razporeditvijo sredstev, ki je bila izvršena, torej knjižena v finančni načrt Ministrstva za pravosodje 28. decembra 2023, in sicer šele potem, ko je bil projekt predhodno isti dan potrjen oziroma uvrščen v NRP. Navedeno ravnanje vlade ni sporno, saj je bil projekt v času odločanja vlade glede razporeditve sredstev že v pripravi, projektov ki ne izkazujejo predvidene višine sredstev za njihovo financiranje v skladu z javnofinančnimi predpisi ni mogoče uvrstiti v NRP. Tekom razprave, kot sem že na začetku povedal, pa bom tekom tega dogovora še nekajkrat, je bilo izrečenih nekaj res debelih laži. Ena je bila, jo bom zdaj navedel, ker sem si jo zapisal: Minister je naročil Uradu za nadzor proračuna naj zreže notranjo revizijo ali revizorko Ministrstva za pravosodje. Si bom vseeno dovolil moj komentar glede notranje revizije Ministrstva za pravosodje. Sem ga sicer precej dolgo zadrževal, ker sem čakal na to, da bo svoje mnenje dalo UNP. Torej, notranja revizija, ki je bila tudi danes večkrat omenjena, ki so jo mediji objavili, vi pa zelo nekritično povzemali, češ da je ugotovila odgovornost mene in predsednika Vlade, je nestrokoven, motiviran dokument s točno določenim namenom, da odvrne pozornost od vpletenih v nakup in te ste napačno iskali na Ministrstvu za finance. Gospa, ki je revizijo pripravljala, je kršila standarde notranje revizije. Teh si nisem izmislil sam, ni si izmislila ta Vlada, obstajajo že vrsto let in so zelo jasni. Revizorka je v tej reviziji tudi ugotovila, da so bili postopki na Ministrstvu za pravosodje ustrezno vodeni. No, kaj je že reklo Računsko sodišče? Tega dela niste poudarjali, na katerega se sklicujete v mojem primeru. Reklo je, da je bilo napak ogromno, če sem prijazen v tej reviziji mislim, da v bistvu žalim revizorje, če temu dokumentu sploh rečem revizija. Ministrstvo za finance sploh ne more biti revidiranec, ker je to notranja revizija Ministrstva za pravosodje. Mislim, da ni potrebno biti znanstvenik, da razumeš, da je bilo ministrstvo za finance načrtno vključeno v to revizijo, da bi se zgodilo točno to, kar se je, da se bo v javnosti ustvaril vtis, da v bistvu ljudje na Ministrstvu za pravosodje, ki so odgovorni za ta nakup, niso nič krivi. Verjamem pa, da bodo organi pregona naredili svoje, in da bomo prišli na koncu do odgovorov, kaj se je dejansko zgodilo. Del današnjega nastopa opozicije je bila kritika gospodarskih razmer, ukrepov Vlade, seveda odgovornosti mene kot pristojnega ministra za javne finance. Recimo, poslušal sem se o rekordnem, 17 milijardnem načrtovanju porabe v prihodnjih letih, torej v prihodnjih dveh letih. Ravni odhodkov državnega proračuna so se vse od 2009 do 2018 gibali na ravni približno devet milijard evrov.

ali pa krotili tudi ukrepi zloglasnega ZUJFA. V zadnjem predkoronskem letu, ki je bilo tudi zadnje leto uravnoteženih javnih financ, je bila poraba deset milijard. Leta 2020, prvo koronsko leto, 12 pa pol milijard, 2021 14,3 milijard, 2022 13,7 milijard in 2023 15,4 milijard. Za letos, leto 2024, je sprejeti proračun težak 16,2 milijardi evrov, porabo pa ocenjujemo na 15,5 milijard in že danes lahko seveda kot finančni minister z zadovoljstvom napovem, da bo proračun precej manjši, kot je bil načrtovan, bomo absolutno spet v zgornji polovici evropskih držav. Poraba bo nižja, ker je bilo za poplavno obnovo na voljo več pravic porabe, kot bo dejansko porabljenih in na nek način smo lani to naredili zavestno, ker smo želeli na vsak način zagotoviti dovolj sredstev, da ne bi bila sredstva težava, da se ne izvaja popoplavna obnova. Vendar kljub vsemu temu in kritikam, da je rekordni, odhodke imamo, veste kaj, primanjkljaj se znižuje. Če je leta 2020 v proračunu zmanjkalo 3,5 milijarde evrov, leta 2021 3,1 milijarde evrov, leta 2022 1,4 milijarde, zaradi energetskih ukrepov in popoplavne obnove 2,3 milijarde, bo letošnji primanjkljaj državnega proračuna bistveno nižji. Višjim odhodkom namreč sledijo tudi višji prihodki in rast bruto domačega proizvoda. V letih 2025 in 2026 sta proračuna težka 17,1 milijarde evrov. Zakaj? Ker sta to leti, ko bomo, prvič, zaključevali projekte iz Načrta za okrevanje in odpornost, kjer imamo za zadnji dve leti na voljo slabi dve milijardi evrov, drugič, ker bomo pospešili porabo evropske kohezijske politike, kjer so na voljo tri milijarde plus lastno udeležbo, ki jo moramo sami zagotoviti in tretjič, ker bomo nadaljevali s popoplavno obnovo. Vlada je sprejela petletne programe popoplavne obnove, ki so težki 3,5 milijarde evrov, ker bomo torej nadaljevali z močno investicijsko aktivnostjo, seveda ne samo na popoplavni obnovi, ampak med drugim tudi na področju športne infrastrukture. Ne smemo pa pozabiti, da zaradi staranja prebivalstva in rasti števila upokojencev, naraščajo transferji za pokojninsko blagajno, da se zagotovi stabilno izplačevanje pokojnin, letošnji transfer bo tako presegel 1,3 milijarde evrov. Drugo, podobna situacija je tudi pri izdatkih za zdravstvo, poleg tega pa zaradi zavez v okviru članstva v Natu je potrebno povečanje izdatkov za obrambo in posodobitev vojaške opreme. še malo na številke, o katerih sem bolj malo danes sicer slišal. Rast bruto domačega proizvoda, sem ga že omenil, bom omenil samo leta te Vlade in te koalicije in primerjavo s povprečjem Evropske unije. V letu 2023 je rast bruto domačega proizvoda na nivoju EU 0,4 odstotka, Slovenija 2,1 odstotka, v letu 2024, v letošnjem letu, je ocenjena zadnja ocena Evropske komisije, rast Evropske unije 0,9, Slovenija 1,4. Za leto 2025 je ocena za Evropsko komisijo povprečno 1,5, Slovenija 2,5 in za leto 2026 EU 1,8, Slovenija 2,6. Gremo na saldo javnih financ, računam v odstotku od BDP, se začnimo zdaj še primerjati z leti 2020, 2021, 2022, ko je bila ena druga vlada tukaj. Povprečni saldo javnih financ v letu 2020 je bil na nivoju Evropske unije -6,7 odstotka, merjeno v odstotku BDP, v Sloveniji -7,7 odstotka; eno odstotno točko več kot je bilo povprečje v EU.

pa je vedno saldo bolj ugoden za Slovenijo. V letu 2022 minus 3,2 EU, minus 3,0 Slovenija, torej 0,2 odstotne točke, smo nad povprečjem EU, leta 2023 minus 3,5 EU, minus 2,6 Slovenija, 0,9 odstotne točke višje kot EU. V letošnjem letu ocena EU minus 3,1 ocena Slovenije minus 2,4 torej, 0,7 odstotne točke pa že zdaj napovem, da bomo imeli boljši rezultat kot ga je Evropska komisija tukaj napovedala. V letu 2025 EU minus 3,0 milijona, Slovenija minus 2,1 torej 0,9 odstotne točke in podobno tudi v naslednjem letu. Kar se tiče inflacije. Spomnim se, ko sem v tej dvorani jaz in predsednik Vlade, ko sva morala odgovarjati na vprašanja poslancev, seveda zastavljena primerno negativistično, kako visoko inflacijo imamo in kaj bomo naredili. Kako, da v zadnjem letu ni teh vprašanj s strani opozicije glede inflacije, bi z veseljem, pojasnim vam, očitno vas ne zanima več. Verjetno se je kar zgodila nižja inflacija. Mogoče je bila Vlada 2020 pa 2021 odgovorna za to, da je, da imamo leta 2024 eno najnižjih inflacij v Evropi. Ne vem, samo predvidevam, glede na vaše izvajanje. da je to tako. Grem še na eno kategorijo, ki se mi zdi zelo pomembna, strukturni saldo verjamem, da nekateri od vas dobro veste kaj je strukturni saldo, strukturni saldo, merjen v odstotku od potencialnega bruto domačega proizvoda je bil leta 2020 povprečje EU 3,5,

je bila v na območju EU, povprečno minus 4,1, v Sloveniji minus 5,7. Leta 2022

Leta 2023 je pa na nivoju EU minus 3,5 na nivoju Slovenije minus 3,1. Leta 2024 na nivoju EU minus 2,8 na nivoju Slovenije minus 2,3, nižji bo še kot 2,3. In napoved za leto 2025 na nivoju EU minus 2,7 na nivoju Slovenije minus 2,1. veste kaj je Fiskalni svet zapisal o letih 2021 pa 2020? Glavni razlog za tako rast negativnega strukturnega salda so diskrecijski ukrepi, vezani na covid, o tem ste vem, da doktorirali, ki so bili za polovico višji, kot je bilo povprečje v EU. In zdaj še bolj pomemben podatek. Najbolj smo od drugih odstopali pri dodatkih za javni sektor. se zavedate, zakaj je imela ta Vlada od prvega dne na, bom rekel, malo grdo na vratu sindikate, zaradi tako imenovanih nesorazmerij. Kaj je bil glavni razlog za nesorazmerja? Nesistematični ukrepi predvsem v letu 2021, ko ste na polno delili določene dodatke določenim poklicnim skupinam, ki so seveda ostali, ki so se navadili na njih in seveda je za to cel ostali sektor šel, javni To je bil eden glavnih razlogov zakaj je bil tak pritisk na spremembo. In ja, vesel sem, da smo to plačno reformo uspešno izpeljali, čeprav je poslanec Černač zelo omaloževajoče govoril o plačni reformi, rekel je, da gre konkreten dvig le za posvečene, da ostalo je brez veze. Samo podatek, mislim, da je en dan star ali dva, dva dni star. Ministrstvo za finance Črne gore je zaprosilo Ministrstvo za javno upravo za pomoč pri pripravi njihovega plačnega sistema **118. TRAK ker jim je Mednarodni denarni sklad priporočal, da se pri prenovi plačnega sistema zgledujejo po slovenskem plačnem sistemu. Toliko o tem, kar je samo za nekatere, pa da je vse brez veze.

Kar se tiče davkov, o tem je tudi ena poslanska skupina precej veliko povedala, torej poviševanje davkov, poslabševanje konkurenčnosti položaja Slovenije, poslabševanje položaja normirancev, razveljavitev zvišanja splošne olajšave v Janševem zakonu o dohodnini, mimogrede gospod Černač je temu rekel reforma, vau, bravo vsaka čast. Res. Dohodninske spremembe, ki jih je Vlada pripravila v letu 2022 z namenom, da so se zagotovila javno finančna sredstva za ukrepe povezane z draginjo in tako niso niti ogrozila temeljne javno finančne stabilnosti v prihodnjih letih, pa kljub temu se je s spremembo dohodninske zakonodaje sočasno naslavljajo izzive draginje ter ne samo s ciljem razbremenitve vseh zavezancev, temveč z naslavljanjem ciljne skupine zavezancev z najnižjimi dohodki ter družinami. Vlada je tako zvišala mejo za skupni dohodek, do katerega se zavezancu poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšava, in sicer se je povečala iz 13716 na 16000 evrov in enako se je sočasno zvišala tudi olajšava za vzdrževane družinske člane, in sicer za 7 odstotkov. In še nekaj, delo nadaljujemo. V kratkem bodo objavljena in v javno objavo dana izhodišča za povišanje obremenitve premoženja in možnost za razbremenitev dela. Glede nakupa prostorov na Parmovi, temu je bil tudi en večji del danes tukaj namenjen, dejstvo ena, nakup na Parmovi ni nezakonit, izveden je bil skladno s tretjim odstavkom 43. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti. Dejstvo dva, Ministrstvo za finance ni kupovalo prostorov, ampak jih je za UPPD, torej Urad za preprečevanje pranja denarja, kupovalo ministrstvo za javno upravo. Ministrstvo za finance je namreč eden od tistih resorjev, ki nima svoje investicijske službe, kot jo ima na primer Ministrstvo za pravosodje in za nas izvaja vse nepremičninske posle Ministrstvo za javno upravo, konkretno Direktorat za stvarno premoženje na Ministrstvu v javni upravi. In ja, ker sem bil nekaj mesecev tudi vršilec dolžnosti ministra za javno upravo, z vso odgovornostjo povem, da je vodstvo tega direktorata in zaposlenih eden najbolj profesionalnih. Torej, nimam nobenega dvoma, da tudi ta nakup ni bil izveden. Po vseh pravilih. Absurdno pa seveda je, absurdno pa je, da od mene kot ministra za finance pričakujete pojasnila o energetski izkaznici in ne vem kaj še vse, ker verjamem, da tudi vi veste, da je postopke vodilo Ministrstvo za javno upravo. Dejstvo tri, pobuda, da bi UPPD zapustilo prostore na Cankarjevi, je izrazilo Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki potrebuje dodatne prostore za svoje delovanje. Ministrstvo za pravosodje je tako Ministrstvo za javno upravo že 19. februarja 2021 seznanilo s prostorsko problematiko prostorov Ustavnega sodišča. V dopisu Ministrstvo za pravosodje navaja, da bi Ustavno sodišče v svojo uporabo želelo pridobiti prostor na Cankarjevi 5 v Ljubljani, ki ga sedaj uporablja Urad za preprečevanje pranja denarja. Prostori UPPD, ki deluje na Cankarjevi 5 so neposredno povezani namreč s prostori ustavnega sodišča, ki ima svoje prostore v stavbi na Beethovnovi 5 in hkrati na Cankarjevi 5. Na podlagi predmetenega dopisa iz 2021 je MJU pričel z aktivnostmi za zagotovitev ustreznih prostorov UPPD. Ampak seveda vas dejstva ne zanimajo, zato boste še naprej zatrjevali in razlagali, da je minister za finance kupil tudi stavbo na Parmovi, čeprav je to še ena od vaših laži, in zatrjevali, da je Ministrstvo za finance aktivno sodelovali pri nakupu, ker so naši, naši sodelavci, drži, videli prostore na Parmovi. Kar mimogrede, ne vem, kaj je spornega tukaj, sploh zato ker je urad podvržen posebnim varnostnim zahtevam glede ustreznosti prostorov. Kar bi, če bi se to zgodilo v primeru Litijske, torej če bi na ogled prostorov, ki jih je Ministrstvo za pravosodje nabavljalo za potrebe sodišč, torej ko so oni kupovali prostore, in če bi ta sodišča te prostore videla, se verjetno ta nakup ne bi zgodil. Prebral Prebral bom še nekaj iz odgovorov, ki jih je Ministrstvo za javno upravo, omenjeni Direktorat za stvarno premoženje poslalo ob navedbah seveda določenih tendencioznih medijev, ker seveda zdaj razumem, zakaj se je to vse zgodilo v tem zadnjem tednu. Veliko večino tega ste seveda tu tudi vi komentirali in povzemali to. Eno je primerjava cene kvadratnega metra na Litijski in na Parmovi. Torej kritiko sem slišal, da je bila cena kvadratnega metra še višja kot na Parmovi, na Litijski. Na Litijski mislim, je bila 1200 evrov. Z velikim veseljem ste vabljeni, da da ponudite Ministrstvu za javno upravo, prostore v Ljubljani, ki so funkcionalni, kjer je cena nižja od 1200 evrov. Objekt na Parmovi 53 je namreč v svoji polni funkcionalnosti, seveda pri objektu na Litijski 51 ni tako, kar se vidi že iz tistih fotografij, ki ste jih danes ne 30-krat pokazali. Korektno bi torej bilo, da se nakup primerja z drugimi nakupi primerljivih objektov v primerljivem obdobju. Ob prejemu zahteve, ki smo, ki smo jih, strani medija, bi seveda omogočil Ministrstvu za javno upravo tudi vpogled v cenitev, kjer je izdelana primerjava s prometom nepremičnin v istem objektu, če bi za to seveda prejelo prošnjo, ampak verjamem, da, za to, zdaj razumem, zakaj za to ni takega zanimanja. Stavba ima veljavno, in še enkrat berem odgovore Ministrstva za javno upravo, konkretno Direktorata za stvarno premoženje, stavba ima veljavno in javno dostopno energetsko izkaznico. Pri ogledih prostorov Ministrstvo za javno upravo pred izvedbo kakršnihkoli formalnih aktivnosti te vedno predstavi bodočemu uporabniku, saj le uporabnik dovolj dobro pozna specifiko svojih delovnih procesov, ki se bodo v nepremičnini izvajali. To je še posebej pomembno pri UPPD z varnostnega vidika, saj operira z občutljivimi podatki. Posebej pa poudarjam torej, da je praksa MJU precej drugačna kot je bila na Ministrstvu za pravosodje, kjer, kot rečeno, seveda teh prostorov niso pokazali trem sodiščem verjetno sem jaz za to kriv, kdo pa drug. Praksa, da se končni uporabnik ne seznani z nepremičnino, v kateri bo v prihodnje izvajal svojo dejavnost, se je namreč v polpreteklem času izkazala za izjemno neprimerno. Vse formalne postopke pridobitve nepremičnine je vodilo in odločitve sprejemalo Ministrstvo za javno upravo in ne Ministrstvo za finance, kar je razvidno iz celotne posredovane dokumentacije temu konkretnemu mediju, nenazadnje je pogodbena stranka prodajne pogodbe, ni Ministrstvo za finance, ampak Ministrstvo za javno upravo. Hkrati seveda ni bilo navedeno nobenih podatkov o tem, s katerimi je sicer medij razpolagal, da je bil to že drugi poziv za pridobitev nepremičnine, pri čemer je bilo temu mediju posredovana tudi vsa dokumentacija iz prvega poziva vključno s prejetimi ponudbami. Oba poziva za pridobitev nepremičnin sta bila javno objavljena, ampak seveda na to pozabimo. Boljše manipulirati in govoriti, da se je odločitev, kot ste že rekli, v sedmih dneh ali kako sprejela. Še ena od laži, no.

samo naročilo sodni cenilki izdelavo Poročila o oceni tržne vrednosti predmetne nepremičnine. Končno dosežena cena po izvedenih pogajanjih je bila nižja kot cena iz te cenitve. In o tej cenitvi nepremičnine je, kot je običajno, tabelarično prikazana primerjava prodaje nepremičnin v istem objektu, kar je zagotovo bistveno bolj kakovostna primerjava kot primerjava s praznim in nefunkcionalnim objektom na Litijski. In še zadnja stvar, vezano na Parmovo. Mimogrede, ali skoraj niso omenjeni prostorske potrebe že omenjene Ustavnega sodišča Republike Slovenije, čeprav z realizacijo predmetnega nakupa več kot 600 m2 poslovnih površin pridobi prav Ustavno sodišče Republike Slovenije. Ustavno sodišče je namreč že decembra 2021 na takratnega ministra za javno upravo, takratnega ministra za pravosodje, takratnega ministra za finance poslalo dopis, iz katerega izhaja nevzdržna prostorska problematika Ustavnega sodišča. Dopis je bil vedno poslan tudi takratnemu predsedniku Republike Slovenije, takratnemu predsedniku Vlade Republike Slovenije, takratnemu predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije in takratni vodji Državnega odvetništva Republike Slovenije. Dopis je bil v okviru dokumentacije posredovan tudi novinarjem, tako da verjamem, da ga tudi vi lahko brez težave dobite. Torej, če povzamem, primerjava cene z doseženo ceno pri objektu na Litijski je neprimerna in nekorektna, ker med seboj ne primerja enakih vsebin. Stavba ima javno objavljeno energetsko ima javno objavljeno energetsko izkaznico in dodatno opravljen energetski pregled. Belize. Tudi glede mojega nakazila oziroma nakazila mojega podjetja v Belize je bilo izrečeno več zavajajočih izjav. Če bi poslanci SDS pozorno poslušali moj uvodni govor - verjamem da ga niste, ker sem imel že kar vnaprej napisane svoje govore - bi slišali, da sem povedal - lahko ga zavrtite nazaj, saj se snema tole - Belize v času plačila ni bil na seznamu držav, kamor se nakazila ne bi smela izvajati. Potem ste pa govorili, da sem se zlagal. Še enkrat poslušajte, kaj sem rekel še zmeraj trdim, da je tako tudi - koliko je sedaj 9, 10 ur kasneje? Torej, še enkrat poudarjam, država Belize ni bila na seznamu držav, za katere je bilo prepovedano izvajati transakcije.

je dolžnost banke, da pred nakazilom opravi bolj pregleden oziroma bolj natančen pregled transakcije. Glede na to, da je bilo plačilo za storitev, ki je bila seveda izvedena, opravljena, očitno takšna tveganja seveda niso bila zaznana, zato so vsakršna namigovanja o nezakonitosti izvedenega plačila povsem zgrešena. Glede na to, da je bila danes večkrat omenjena tudi prodaja Športne loterije, lahko zgolj ponovim, da gre za izmišljotine, spet seveda verjetno ni naključje, ravno danes objavljene brez kakršnekoli osnove in o tem mislim ne mislim izgubljati besed. Glede navedb - in s tem bom pa zaključil ta moj govor - oziroma prebiranja domnevne izjave Računskega sodišča - gospod Horvat jo je prej prebral na začetku - torej domnevna izjava Računskega sodišča glede nakupa obeh stavb, Parmova in Litijska, in očitka, da kupujem nepremičnine čez noč - torej govorimo o izjavi, ki jo je prebral poslanec Horvat smo tekom dneva prejeli naslednje. Uradno pojasnilo Računskega sodišča. Navajam: "Novinarka se je glede preverjanja izjave predsednika vlade doktor Roberta Goloba v intervjuju za RTV Slovenija obrnila na našo službo za stike z javnostjo." Z novinarko se je po telefonu pogovarjal Rajko Gerič, svetovalec predsednice, in ji razložil nekaj podrobnosti glede odvzema sredstev Računskemu sodišču za leto 2024. V članku nikakor ne gre za izjave predsednice Računskega sodišča Janje Ahčin. Novinarka je v članku povzela nekaj informacij iz telefonskega pogovora s svetovalcem predsednice Računskega sodišča, potem pa je zadeve zapisala po svoje. Novinarka je bila danes opozorjena, da ne gre za izjave predsednice Računskega sodišča, prav tako ne gre za navedke pogovora, ampak za povzetek pojasnil Rajka Geriča. Zato bomo članek dopolnili in bo objavljen brez navednic. vsak ustvari svoje mnenje o tem. Po tej dolgotrajni razpravi še vedno lahko trdim, da je moje delovanje, kot ministra za finance povsem skladno z zaprisego, ki sem jo dal tukaj ob imenovanju. Trdim, da ves čas, ko sem v službi, in tudi pretežni del ostalega dela delam v dobro državljanom in državljankam, kar konec koncev dokazujejo tudi rezultati te Vlade,

Minister ne v odgovoru na interpelacijo, ne v današnjem dodatnem odgovoru, ne zdaj v zaključnem odgovoru ni odgovoril na prvo in ključno vprašanje glede katerega je bila vložena interpelacija na podlagi ugotovitev Računskega sodišča z dne septembra letošnjega leta, ob reviziji zaključnega računa proračuna za leto 2023. Zakaj, zakaj ste minister zavestno kršil 42. člen Zakona o javnih financah in odobril prerazporeditev šest milijonov in pol sredstev iz splošne proračunske rezervacije za namen, za katerega take prerazporeditve ni mogoče odobriti? 42. člen Zakona o javnih financah na katerega je opozorilo Računsko sodišče, v tej reviziji določa, da se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Ne en ne drugi pogoj. Tukaj nista bila izpolnjena ne en ne drugi pogoj. Ta pogoj, da je šlo za nepredviden namen, ni bil izpolnjen zaradi tega, ker se je za to vedelo in ste vedeli kot minister več kot leto dni. Še več. Vi ste z neizdajo soglasja k izbiri izvajalca za projektiranje nove sodne stavbe na državnem zemljišču za Bežigradom septembra 2022, izbiro je Ministrstvo za pravosodje opravilo 12. avgusta 2022, s tem, ko ste zavrnil soglasje, sprožil postopke prekinitve tega javnega naročila, ker ni bilo sredstev za to, ker ste vzeli sredstva Ministrstvu za pravosodje in od tam naprej je seveda Ministrstvo za pravosodje iskalo druge načine za reševanje prostorske problematike sodišč in ti drugi načini so bili tako vam kot predsedniku Vlade s strani ministrice takratne za pravosodje predstavljeni v januarju in februarju leta 2023, ko se je na Vladi obravnavala novela Zakona o upravnem sodišču in kjer je bilo izpostavljeno, da se bo skušalo prostore zagotoviti z nakupom ustrezne nepremičnine. V nadaljnjih mesecih, so bile preverjene tri lokacije. Z vsem tem ste bili kot minister in ministrstvo seznanjeni. naslednja, naslednji korak, ki govori o tem, da ste za to vedeli in da ne more iti za nepredviden namen, na kar je opozorilo tudi Računsko sodišče in s tem se je mogoče strinjati, nakup nepremičnine, nepremičnine, glejte, se ne dogaja od danes do jutri, se ne zgodi v šestih dneh, tako kot se je to zgodilo v tem primeru, ko ste vi ta sredstva protipravno, nezakonito prerazporedili, ampak je nek postopek, ki traja daljše časovno obdobje. Vi ste bili minister za javno upravo oktobra 2023 in v tem obdobju je Ministrstvo za javno upravo Ministrstvu za pravosodje ponujalo ponujalo nakup sicer v prenovljenem obsegu za 17 milijonov evrov, ampak s tem ste bili takrat tudi seznanjeni. Novembra, ko so potekali sestanki Ministrstva za finance, kar je koordiniral vodja vašega kabineta, gospod Klemen Babnik in Ministrstva za pravosodje, novembra, ste iskali sredstva za nakup te stavbe preko lizinga, preko lizinga ali dolgoročnih posojil. Ta prizadevanja so bila neuspešna, zaradi tega sta se potem zgodila dva ključna sestanka na najvišjem nivoju, se pravi oba ministra, 5. december, vaši državni sekretarji, da ne ponavljam še enkrat vsega tega, kjer je bila z vaše strani dana zelena luč, da boste prerazporedili ta sredstva, če bo pravosodje ta posel izpeljalo do konca leta 2023, in na tej osnovi je na Ministrstvu za finance bil še isti dan posredovan DIP za Litijsko 51 in na petek, 22. 12., dan, tisti vikend pred božičem, je bil sestanek v vaši pisarni, kjer je bilo dogovorjeno, da boste vi to prerazporeditev protipravno odobril, kljub temu, da ste vedel, da gre za protipravno prerazporeditev. Vi danes na dolgo in široko razlagate o tem, da so roki, ki jih imate določene v Pravilniku o izvrševanju proračuna, instrukcijski roki, da jih ni treba upoštevati, da če bi jih upoštevali, že zdaj tako delate in jih kršite in tako naprej. Računsko sodišče je zapisalo, citiram: "Ministrstvo za finance je k vlogi za uvrstitev novega projekta v proračun 27. 12. podalo pozitivno mnenje, ki ga zahteva peti odstavek 170. člena pravilnika o izvrševanju proračuna kljub temu, da so skladno s tretjim odstavkom 169. člena pravilnika o izvrševanju proračuna, večje spremembe načrta razvojnih programov…" - za kar je v tem primeru šlo, "…dovoljene le do 17. oktobra." le do 17. oktobra in vi ste to vedeli. Prej sem vam povedal, dopis vaše državne sekretarke, kjer je na to tudi opozorila, da so te spremembe dovoljene do 17. 10. v tekočem letu. Nadaljujem naprej, citat iz ugotovitev Računskega sodišča. - "Torej, pogoji za izdajo pozitivnega mnenja niso bili izpolnjeni." - vi ste to vedeli, vi ste to vedeli. "Določila navedenega člena je Ministrstvo za finance v mnenju tudi navedlo, piše Računsko sodišče. Ministrstvo za finance je s tem, ko je podalo pozitivno mnenje k vlogi za uvrstitev novega projekta v proračun, ne da bi bili za to izpolnjeni pogoji za večjo spremembo NRP iz tretjega odstavka 169. člena pravilnika o izvrševanju proračuna, ravnalo tudi v nasprotju s tretjim odstavkom 170. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna." Torej vi ste vedeli, minister, tukaj ne gre za vašo objektivno odgovornost, ponavljam še enkrat, vi ste to počeli zavestno, vi ste ob vedenju, da kršite zakonodajo, podzakonske akte, zavestno odobrili prerazporeditev mimo vseh formalnih pravil, po vseh rokih, s kršitvijo direktno 42. člena Zakona o javnih financah in to več kot dva meseca po roku, do katerega bi lahko še kaj takega naredili. In šele, ko ste prerazporedili na petek, 22., ste šest dni kasneje dali soglasje k umestitvi tega projekta Ministrstvo za pravosodje v NRP. In zdaj, ko govorite o teh instrukcijskih rokih, minister, zakaj ste torej letos spreminjali ta pravilnik? Tukaj je Uradni list 15. 10. 2024 in vi ste ta rok, 20-dnevni, glede gradiva, ki ga je potrebno posredovati pred obravnavo, spremenili na 12 dni, se pravi z 20 na 12 dni. In ta rok, ki je bil določen do zdaj, do 15. 10. 2024 na 17. oktober, ste podaljšali na 7. november, ampak to velja za naprej, pa tudi, če bi veljalo lani, tudi če bi veljalo lani, minister, 7. november, pa 26. oziroma 27. december, je kar velika razlika, mar ne? In velikanska kršitev in vi to veste in tega ni mogoče, oprostite, ubraniti. Vi ste za to, ne samo objektivno, za to kršitev, ampak ste tudi subjektivno odgovorni. Rekli ste, saj ta sodna stavba za Bežigradom ni izvzeta iz nadaljnjih načrtovanj, niste pa povedali, da seveda je bila zdaj umeščena ponovno v te načrte pod sedanjo ministrico Katičevo, zaradi tega, ker vse ostale opcije očitno se izkazujejo kot neprimerne, dodatna, dodatna napaka, glejte, zamujenih je bilo dve leti, - dve leti -, nobene rešitve v dveh letih. Če vi takrat ne bi dali negativnega soglasja na izbiro projektanta, bi bil ta projekt že sprojektiran.

dopovedovala, da pač denarja ni. Potem ste se pa pojavili kot en velik odrešenik v decembru, glej, saj iz te Uprave za zaščito in reševanje je tam ostajal denar od intervencije 21 milijonov 200 tisoč, pa ste na isti seji Vlade, ste tisti denar prerazporedili v splošno proračunsko rezervacijo in ga en del tega denarja, približno tretjina, namenili protizakonito za nakup te podrtije na Litijski. Tega, mislim minister, ob vseh naporih, ki jih tukaj izvajate mislim, da ne morete ubraniti. Glejte, ljudje verjetno, če so vas poslušali tri četrt tistega ali pa 90 procentov, kar ste razlagali, niti niso razumeli. Gre pač za to, da ste, minister s tem, ko ste sami spremenili pravilnik, priznali, da ti roki le niso tako instrukcijski, kot želite to prikazati, ampak da so nečemu namenjeni in da ne moreš velikega projekta, ki je težek več kot dva milijona pa pol, kjer ne gre za neko zadevo, ki jo samo umestiš pa plačaš, ampak gre za nek proces, ki mora trajati nekaj časa, da se odvije. Pri nakupu nepremičnine, ki je vredna več kot dva milijona pa pol, je potrebno izpeljati vrsto postopkov po uredbi za pripravo teh dokumentov, investicijskih. Vi to sami zelo dobro veste, poleg Dipa je predinvesticijska zasnova in ves program. Vsi ti dokumenti terjajo nekaj časa, da se pripravijo, terjajo neke podlage in vse ostalo in nič od tega ni bilo do 22. decembra na mizi, razen Dipa, nič, nič od tega. In potem v tistih šestih dneh cela procedura, ki po navadi traja pol leta ali še več. Torej, ne nam govoriti, oprostite minister, mislim, da tega tudi sami sebi ne verjamete, da vi niste vedeli za kaj gre. Vedeli ste zelo dobro za kaj gre. Ne vem s čim vas je prejšnja ministrica odstopljena prepričala, da ste ji rekli, ja, ampak tukaj ne gre za osebne odnose. Tukaj gre za odgovornost do gospodarjenja z javnim denarjem. In še enkrat povem, brez te vaše protipravne odobritve prerazporeditve 22. decembra lani tega nakupa ne bi bilo. Nenazadnje ste to sami priznali v odgovoru na interpelacijo, vas spet citiram: Ob tem znova poudarjam, da če bi Ministrstvo za pravosodje imelo svoja sredstva za nakup, torej v svojem proračunu, se o vlogi mene in Ministrstva za finance sploh nikoli ne bi pogovarjali. Točno, točno in o tem govorimo, o tem govorimo. In zato je odgovornost taka, ki se je ne morete znebiti, žal, in bi bilo edino higienično, da prevzamete edino potezo, ki je mogoča v tej situaciji, ker pač je to dejanje neizbrisno in bo ostalo kot nek madež na vaši profesionalni poti. Zdaj lani oziroma ne lani, letos, letos v začetku leta, tam nekje januarja, je bila pri predsedniku vlade na obisku neka visoka predstavnica ene mednarodne inštitucije. In predsednik Vlade je na tem obisku dejal, citiram: V koaliciji imamo na pol krizo zaradi korupcije. Na pol krizo zaradi korupcije. Kaj je imel v mislih predsednik Vlade takrat? To zgodbo, to zgodbo litijsko? Takrat se je pač zganjala velika evforija in pritisk na Ministrstvo za pravosodje oziroma je želela ona to svojo odgovornost prevaliti na svoje podrejene in na koncu je kljub vsemu spoznala, da je za to pač odgovorna. Ampak še enkrat, brez tega, kar ste vi naredili 22. decembra, minister lani, te njene odgovornosti ne bi bilo, ker se ta nakup ne bi zgodil. Vi ste to odobritev dali, dali ste jo mimo veljavnih rokov, prvič ste to odobritev dali 22. 12. in šest dni kasneje še soglasje k umestitvi v NRP, kljub temu, da ste vedeli, da je bil rok za to zamujen za več kot dva meseca. Danes smo vas spraševali marsikaj in moram reči, da žal nismo dobili vseh odgovorov na ta vprašanja, ki so bila izpostavljena. Prvega odgovora nismo dobili, sem ga omenil že ob začetku, ampak vas sprašujem zdaj, verjetno bo delitev časa, pa se boste lahko še enkrat prijavil.

Drugo vprašanje, ki se tukaj poraja je, zakaj ta maščevalnost do nadzorne inštitucije, ki je to ugotovila, do Računskega sodišča s tem amandmajem, kjer ste jim vzeli 3,8 milijona evrov sredstev. Zakaj ta maščevalen odnos? Pa še malo perverzen zraven smo slišali danes v razpravi, češ da zdaj bomo pa dali ta denar Onkološkemu inštitutu. Mogoče bi še kdo verjel, če ne bi ta ista koalicija v zakonu, ki je bil sprejet v času prejšnje vlade in ki je zagotavljal za prihodnje leto 227 milijonov evrov sredstev za področje investicij v zdravstvu, med drugim tudi za Onkološki inštitut, bila ta številka znižana na 85 milijonov evrov - za 140 milijonov evrov. In vi se tukaj perverzno igrate s tem, dali bomo njim, računsko ne rabi, s tem pa še malo pokažete mišice nadzorni instituciji, ker, ker je pač ugotovila nekaj, kar vam, kar vam ni bilo všeč. Ampak glejte, saj revizorji niso mogli ugotoviti. Na podlagi tega, kar obstajajo listine, nič drugega, kar so ugotovili. V kolikor bi ugotovili kaj drugega, bi bili sami v opreki z zakonom. Drugo vprašanje, na katerega niste odgovorili , oziroma tretje: kaj je bil razlog, večkrat je bilo to vprašanje postavljeno, kaj je bil razlog, da ste zavrnili soglasje za izvedbo javnega naročila za projektiranje jeseni 2022 za novo sodno stavbo za Bežigradom? Kaj je bil vsebinski razlog, na kakšni vsebinski utemeljitvi je ta vaša odločitev temeljila? Na kakšni vsebinski utemeljitvi, kaj je bil razlog? Ali je bil res razlog za katerega smo poslušali kasneje, da so sredstva, ki bi jih bilo potrebno zagotoviti, enormno visoka in tako naprej? Ampak jaz se ne spomnim, da bi kje videli kakšno analizo, primerjavo, kaj bi pomenila taka ali drugačna rešitev. Že vrsto, vrsto let se je načrtovalo, da se bo problem reševal kompleksno in na lokaciji, ki je že vrsto let v državni lasti in ki sameva, ne. Zavrnjena je bila ta možnost z vaše strani, s tem, da ste odvzeli ta sredstva Ministrstvu za pravosodje in zaradi tega pač niso mogli izbrati izvajalca, da bi lahko nadaljevali nadaljnje postopke, ki so potrebni na tej poti. Potem niste odgovorili na vprašanje glede tega računa, ki ste ga plačali v Belize. Mi smo govorili ves čas o tem, da gre za državo s povečanim tveganjem in kolega Gladek je zelo jasno razložil, za kaj gre. Gre za državo, kjer je glede na mehanizme, ki veljajo, če pride do takega nakazila, zelo težko ugotoviti, če če gre za plačilo storitve, ki ni bila opravljena in gre za fiktivne račune in gre za tako imenovano pranje denarja. Poleg tega je bil ta znesek leta 2015 s strani vašega podjetja Brio d. o. o., katerega lastnik ste še danes, nakazan na kaselc firmo, kot je rekel moj kolega, na nabiralnik nekomu, ki je lastnik teh podjetij, ki se ne ukvarjajo s kakšnimi konkretnimi posli, ampak verjetno z nekim pretakanjem takih ali drugačnih sredstev. Potem niste odgovorili na vprašanje, in večkrat smo vam to vprašanje zastavili, za kakšno izobraževanje pilotov je bil ta znesek nakazan, katere letalske družbe, kje se je to izobraževanje odvijalo, koliko ljudi se je tega izobraževanja udeležilo. Nobenega od teh odgovorov, glejte, nismo dobili nobenega od teh odgovorov. Vi se pač zadovoljite z ugotovitvijo, da ste pač tja nakazali zaradi tega, ker je bilo tako naročeno in da vam je to podjetje pač odredilo, da nakažete ta sredstva v Belize. Vsebinskih odgovorov na ta vprašanja, ki smo vam jih večkrat zastavili, pa ni. Tudi to, da če bi bilo karkoli narobe s tem nakazilom, da bi banka to ustavila in da bi preverila, glejte, ni preverjala za dve milijardi evrov pri pranju, ki se je zgodilo v aferi Irangate. Dve milijardi nakazil. Pa bo preverila 30 tisoč evrov. Niste odgovorili na dodatno vprašanje, ki je bilo izpostavljeno danes tekom razprave, glede Športne loterije. Gre za zelo pomembno vprašanje. Glede na to, kar smo brali danes, bi pričakoval vaš konkreten odgovor na konkretno vprašanje, ki je bilo postavljeno. Ali imate vlogo za prodajo Športne loterije na mizi? Kakšna bo vaša odločitev? Ali boste čakali 30 dni, kolikor vam zakon v 32. členu dopušča in se bo zgodil tako imenovani molk ministra, molk organa, in se bo štelo, da je pozitivno soglasje za prodajo športne loterije za 90 milijonov evrov dano. Tega odgovora nimamo, minister.

ste se dobili s tem gospodom finančnikom Luko Vesnaverjem in ali ste se pogovarjala glede prodaje Športne loterije in kaj sta se pogovarjala? To javnost po moje zanima. Še posebej to zanima javnost, ko gre za ministra za finance, ker ni res, da je Športna loterija samo stvar trenutnih lastnikov, kjer so največji Olimpijski komite, Športna zveza in Nogometna zveza, ne vem katera že, ampak je stvar vseh ljudi v tej državi, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo s športom, ker gre od zadaj za nekaj drugega. In še nekaj, minister, lani se je zgodilo na Odboru za finance nekaj, kar nismo pričakovali. Mi smo takrat ob takratnih informacijah, da se športna loterija prodaja zahtevali sejo odbora, predlagali nek sklep, potem ga je koalicija spremenila, ampak ta sklep je bil soglasno sprejet in ta sklep govori, da se celoten parlament, koalicija in opozicija ne strinja s tem, da se športna loterija proda. To je bilo 15. junija lani. 15. junija lani, in jaz mislim, da bi bilo prav, da bi danes dobili odgovor tudi na to vprašanje, čeprav ni neposredno povezano z očitki v interpelaciji, je pa posredno povezano z vašo kredibilnostjo in z vašim nadaljnjim delom na položaju ministra za finance in podpredsednika Vlade Republike Slovenije. Zdaj, bila je omenjena ena zadeva, kjer sem tudi pričakoval, da boste kaj povedali glede tega nakazila, eno leto pred tem nakazilom v Belize, kjer ste na to vaše podjetje Brio deoo od Ministrstva za obrambo prejeli 322 tisoč 583 evrov za šolanje pilotov za letalo Falcon z enim zaposlenim, Adria Airways, ki je imela na desetine usposobljenih pilotov pa tega posla ni bila sposobna izpeljati, vi ste ga izpeljali, vsaka čast, ampak bi bilo tudi zanimivo slišati, kako vam je to uspelo z enim zaposlenim, da ste ta posel dobili v konkurenci z Adrio, ki je imela bistveno večje število usposobljenih pilotov za tak, za izpeljavo takega naročila? Torej, minister, vi ste danes minister za finance, ste tudi podpredsednik Vlade, večkrat smo povedali, da ste eden izmed najbolj odgovornih ministrov v Vladi in tukaj ne gre za to, da bi izpostavljali vašo vlogo v tem smislu, kot kot je bilo nekje v razpravi zaznati, da bi morali odgovarjati bistveno več kot vsi ostali. Ne, ne gre za to, gre za to, da je minister za finance v vsaki vladi takoj za prvim ministrom, se pravi za predsednikom Vlade najbolj pomemben minister. To verjetno ni potrebno razlagati urbi et orbi to vsi vemo, kajti od ministra za finance je odvisno kako in na katerih področjih bo potrebno apetite, pričakovanja, potrebe racionalizirati, da bo na koncu ta skupna proračunska blagajna nekako vzdržna, in da bodo zagotovljene vse potrebe, za katere je potrebno zagotavljati sredstva v proračunu. Zaradi tega je minister za finance seveda eden izmed najbolj odgovornih ministrov. In seveda je minister odgovoren tudi za to, da v to davčno blagajno pridejo tudi davki, da te obremenitve niso previsoke za ljudi in za podjetja, ker če so pretirano visoke, potem se dogajajo taka ali drugačna izogibanja plačevanju davkov, če pa ni ustreznega gospodarjenja in gospodarnega ravnanja, in če se ta sredstva porabljajo za namene, ki nimajo nič skupnega z zagotavljanjem javnih storitev in vsega ostalega kar mora država zagotavljati iz te skupne državne blagajne,

za nakup še vedno skladiščenih računalnikov, šest milijonov evrov. Če se porabljajo z desetinami milijonov evrov za tako imenovane nevladnike, ki to niso, kot je bil primer razpisa, zaradi katerega je v lanskem letu odstopila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in nekaj podobnega, moram reči, se dogaja s tem razpisom v letošnjem letu, ki ga je objavil minister Props v višini 12,5 milijona evrov, ki razporeja denar nekim nevladnikom, ki to niso, ne pa tistim, ki ta denar resnično potrebujejo in opravljajo humanitarne ali kakršnekoli drugačne dejavnosti. V kolikor se ta sredstva torej ne razporejajo preudarno in gospodarno in za namene za katere naj bi se razporejala, potem je seveda ta kredibilnost takega ministra zelo, zelo omajana. Zdaj, dodatno je seveda omajana s tem, da danes niste verodostojno pojasnili kaj je bilo s temi odlivi v to davčno oazo? Da niste dali prepričljivih odgovorov zakaj so ta sredstva pravzaprav šla? Ni odgovorov, ni konkretnih odgovorov na konkretna vprašanja. Dodatno je zdaj ta kredibilnost omejena, ker nismo dobili odgovora, kaj se bo zgodilo z vašim odločanjem glede prodaje športne loterije? Dodatno je seveda na drugi strani ta kredibilnost omejena s tem, da zasledujete politiko zagotavljanja sredstev za javne potrebe, ne preko racionalizacij preko racionalizacij državnega proračuna in preko zagotavljanja sredstev za to, za kar je ta proračun namenjen, pač pa predvsem preko povečevanja davčnih obremenitev. Pač pa, predvsem preko povečevanja davčnih obremenitev in tega povečevanja davčnih obremenitev je bilo v zadnjem obdobju veliko, veliko. Naj spomnim še enkrat samo na nove davščine, ki ste jih uvedli in ki jih bodo morali vsi zaposleni, upokojenci, kmetje, samostojni podjetniki plačevati od 1. julija prihodnje leto - govorim o dodatnem davku oziroma prispevku za dolgotrajno oskrbo govorim o tem, da na področju zagotavljanja sredstev za zdravstvo ni bilo narejeno nič, na racionalizaciji obstoječih sredstev, ki se zbirajo za te namene, pač pa je bil sam spremenjen prostovoljni prispevek za zdravstveno zavarovanje v obvezni prispevek. Govorim o tem, da ste povišali naročnino za državno televizijo, za vašo televizijo RTV. Govorim o tem, da ste imeli namen oziroma ste dva meseca celo to imeli uzakonjeno, obremeniti ljudi, ki so izkazali po poplavah izjemno solidarnost tako z delom kot s prostovoljnimi prispevki, še z dodatnim davkom za popoplavno obnovo, ki ste ga po dveh mesecih potem sami ukinili v noveli zakona, istočasno pa vidite, da vam denar na tem področju ostaja. ostaja. In zaradi tega, ker ostaja se lahko dogajajo take negospodarne, nezakonite, nepremišljene poteze, kot je bila ta s prerazporeditvijo splošne proračunske rezervacije v nasprotju z 42. členom Zakona o javnih financah za nakup podrtije na Litijski, čemur ta sredstva, prvič, niso namenjena, drugič ne bi smela biti prerazporejena s kršitvijo vseh mogočih rokov pri teh postopkih. Tako da, glejte minister, tukaj je ta vaša odgovornost nesporna. Razbremenili bi se jo najlažje, če bi odstopili. S tem bi razbremenili tudi vsaj en del poslancev koalicije, predvsem poslance Socialnih demokratov, ker verjamem, da so danes v zelo težkem položaju, ko morajo glasovati za to, da ostanete na tem položaju. Istočasno pa so sami pozvali njihovo ministrico pred slabim letom dni k odstopu. To bi gotovo bila ena razbremenitev. Zdaj na drugi strani pa moram reči, da bo celotna koalicija s tem, ko bo glasovala za to, da ostanete na položaju, ki ga zasedate, nekako dala legitimnost temu vašemu početju. Nekako bo legitimirala ta neprimeren, škodljiv, škandalozen nakup te stavbe, v kateri se že leto dni ne dogaja ničesar. S katero se že leto dni ne dogaja ničesar, kar je seveda dodaten škandal, ampak ta zadeva več ne bremeni vas, ker ta stavba ni v TRAK (VI) 19.30** (Nadaljevanje) Ob imenovanju ste, minister, prisegli, da boste spoštovali ustavni red, da boste ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije. Od vas se je tako pričakovalo, še posebej od vas, ki ste skrbnik javnih financ, da boste delovali v skladu s to prisego, ki ste jo dali ob imenovanju, da boste v okviru svoje funkcije in pooblastil spoštovali zakone in pravni red Republike Slovenije, da boste z javnimi sredstvi ravnali gospodarno in smotrno, in da boste s svojim delovanjem in zgledom spodbujali zavezance k plačevanju davkov v Republiki Sloveniji. Vaši neprepričljivi odgovori, vaši pomanjkljivi odgovori, vaši ne odgovori na posamezna vprašanja v zvezi z vašim delovanjem v preteklosti in tudi v času ministrovanja ne vzbujajo ravno nekega upanja v kredibilnost vašega nadaljnjega delovanja. Na podlagi vsega tega poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke, tako kot sem že povedal, menimo, in tega se s temi odgovori ministra žal niste razbremenili, to moram reči, ti ti poskusi preusmerjanja pozornosti iz očitkov, ki jih naslavljamo v interpelaciji z nekim nizanjem vaših dosežkov primerjava z obdobjem, ki je neprimerljivo, ki je neprimerljivo zaradi tega, ker je v covid krizi cela država, ostala podjetja niso delala, ljudje niso delali, prispevki se niso plačevali in če ne bi bilo deset PKP, Slovenija potem v letu 2021 ne bi uvrstila med najbolj uspešne oziroma je bila najbolj uspešna, kar se tiče odboja iz krize in najvišja gospodarska rast, najvišja zaposlenost in tako naprej. To nam je vse omogočilo, da smo zdaj v bistveno boljši poziciji kot vsi ostali in zaradi tega imamo zdaj

je mogoče dosegati, kar se tiče primanjkljaja, boljše rezultate kot takrat. Torej podana je torej vaša odgovornost, kot sem že povedal, zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev in suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Podana je tudi vaša odgovornost zaradi zavajanja javnosti v zvezi z zagotovitvijo proračunskih sredstev za nakup stavbe na Litijski 51 v Ljubljani. Tega niste uspešno demantirali, niste, žal, in podana je odgovornost zaradi oškodovanja javnih financ

bistveno manjši znesek, še za bistveno manjši znesek. Torej, glede na vsega tega in glede na to, da smo te utemeljitve, ki so podlaga za interpelacijo v ugotovitvah Računskega sodišča utemeljili poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije, da razreši Klemna Boštjančiča s funkcije ministra za finance. Hvala. **PREDSEDNICA MAG. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo, in ker čas določen za razpravo še ni potekel, vas sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika še kdo razpravljati?

Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja, Zvonko Černač ter minister Klemen Boštjančič prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona in v tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej minister in nato predstavnik predlagatelja. Prosim vas za prijavo.

Prvi razpravljavec je magister Darko Krajnc, za njim dobi besedo kolegica Andreja Živic. / nemir v dvorani/ Samo trenutek počakajte, kolega Krajnc, da se malo umiri vrvež, ker smo se vsi zbudili očitno Izvolite, kolega Krajnc, imate besedo. Hvala za besedo, predsedujoča. Danes nisem sodeloval v razpravi, sem pa poslušal vse te razprave, katerih velik del ni imelo stika z vsebino, ki je bila ministru

Ja, nekaj razprav se je dotikalo točk obtožnice finančnega ministra, veliko njih seveda ne. Veliko je bilo zavajanj, laži, kar smo že navajeni in seveda nekih posploševanj. Bom pa sam naredil en resumé, čeprav mislim, da vsaka nadaljnja razprava po nastopu ministra zaključnem bi bila nepotrebna, lahko bi dali njegovo obrazložitev na »repeat« in jo ponavljali da bi se morda koga vseeno prijelo argumentirano, konkretno podkrepljeno s podatki. Zato čisto vsega vsebinsko niti ne bom navajal. Litijska, sodna stavba, to smo na Odboru za pravosodje prečesavali že tolikokrat in tudi v tem Državnem zboru že od takrat, ko se je afera pojavila. vendar vedno znova prihajamo do nekih očitkov politične odgovornosti. Politično odgovornost je predsednica oziroma ministrica za pravosodje takrat sprejela, direktno odgovorni za to pripravo celotnega projekta dokumentacije, cenitev in vsega, kar je potrebnega, so pa kadri, ki so zaposleni na Ministrstvu za pravosodje. In ja, imamo državno upravo, ki je prestreljena s kadri etabliranih političnih strank, ki seveda vse novince z njihovo spretnostjo skušajo tako in drugače speljati tako kot so tu kadri, ki so bili že prej omenjeni. Prešiček, revizorka, ki ni storila dolžnega ravnanja, kar bi bilo v njeni pristojnosti, in interne revizije opravila tako kot je treba, bi verjetno ugotovila, da je ta projekt narobe pripravljen, celo si upam trditi škodljivo, ker že samo s temi revizorskimi posli bi lahko ugotovila, da so cenilci tukaj sodelovali. Govori se celo samo o tem, da je nekdo posodil štampiljko, zapriseženi sodni cenilec, to, da je sodna, da je cenilka ista kot v aferi Trenta, sploh nima smisla tukaj govoriti. Kadri, ki so zaposleni v državni upravi, nikoli ne prevzamejo odgovornosti. Neka prerazporeditev na podobno delovno mesto s podobno visoko plačo pa seveda manj dela je verjetno po navadi kazen v državni upravi. Zato tudi Zakon o javnih uslužbencih bo potrebno prevetriti in vzpostaviti neke elemente, da bo nekdo lahko tudi za take stvari, kjer škodljivo ravnanje povzroči, odgovarjal. Zdaj podatki o tem, kakšni so rezultati dela te Vlade in tudi ministra za finance, so bili velikokrat predstavljeni, pa tudi, bom rekel, tista češnjica na torti, da tudi IMF svetovni denarni fond jemlje Slovenijo kot referenco za to, da drugim državam pomaga pri prenovi plačnih reform recimo tako kot je bilo to v Sloveniji narejeno. 114. člen Ustave govori, da so ministri odgovorni za svoje delo, skupaj pa za delo vlade. Zdaj, vse je povezano. Bivši člani SDS so

sumljivih poslov in spolnih delikventnih ravnanj. Takih praks imamo polno. Poslovni modeli so podobni, z Matozom v glavni vlogi, svetovalcem dabl doktorjem Snežičem, in te stvari se vrtijo. 6,4 milijarde v dveh letih njihovega obvladovanja so pa pač prikaz, kako naj se financ v državi ne vodi. Jaz mislim, da vsaka država potrebuje odgovorno odgovorno trošenje javnih financ in naš minister te stvari zagovarja, je trd pogajalec, tudi z nami poslanci, in jaz verjamem, da vse, kar je bilo danes tu omenjeno, je z argumenti ovrgel. Hvala lepa. Kolegica Andreja Živic ima besedo, za njo kolega Janez Cigler Kralj. Izvolite. **ANDREJA ŽIVIC (PS Svoboda):** Hvala lepa. Jaz sem se odločila, da bom na pol dala odgovor kolegu Černaču, žal je zdaj šel ven iz dvorane, ampak vseeno upam, da me posluša. In sicer, 42. člen Zakona o javnih financah, financah, kjer tudi na splošno SDS moti ta uporaba proračunske rezervacije. Najprej, vse odgovore ste dobili in slišali 23. septembra letos na seji Odbora za finance, ko ste vi sklicali sejo z naslovom Odgovornost ministra za finance Klemna Boštjančiča za nezakonito in negospodarno izvajanje državnega proračuna, in tam ste lahko slišali, da se ministrstvo in Računsko sodišče glede te določbe ne strinjata že najmanj od 2010 2010 in slišali smo tudi takrat kakšni zneski in pod katerim ministrom so bili osporavani s strani Računskega sodišča. V preteklih poročilih so bili, recimo, izpostavljeni različni nameni, ki jim je Računsko sodišče ni priznavalo statusa tako imenovanega nepredvidenega namena v tem 42. členu Zakona o javnih financah, sredstva pa so bila na primer porabljena za plače, malice za osnovnošolce, za osnovnošolce, protonski pospeševalnik za zdravljenje raka, tudi pomoči gospodarstvu, za nordijski center Planica in tako naprej. In spoštovana opozicija, tudi pod ministrom SDS, gospodom Šircljem je prav tako prišlo do enakih postopkov po 42. členu Zakona o javnih financah. Minister Šircelj je tako uredil recimo sredstva za prostore italijanske narodne skupnosti, za pomoč poslancem, za izvedbo podzemnega prehoda pod Erjavčevo cesto, za rekonstrukcijo Finžgarjeve hiše. Tudi kolega Černač je bil minister, glej ga zlomka, zakaj, ali niste dali interpelacije ali niste osporavali tega člena in temu načinu delovanja.

trditev kolegice Živic razjasniti oziroma povedati resnico. To je samo komentar k nekomu, ki stalno pravi nisem imel namena sodelovati, nisem sodeloval, nisem, ampak govori, po navadi govori, pa reče nisem imel namena. Jaz pa imam namen. Torej, ja, kolegica Živec in vsi ostali, seveda Zakon o dohodnini osporavamo, o Zakonu o dohodnini sem prej govoril in ta Zakon o dohodnini, kjer zdaj vi pravite, da je minister Boštjančič s svojo ekipo in vaša vladna koalicija velikodušno zdaj uvedla usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav, niste pa vsega povedali. Veste kaj ste pozabili, pozabili povedati kolegica Živec, da ste za 2, 24 vzeli to najprej, a veste, kako rečejo, moj ata, socialistični kulak reče malih, tam na koncu pa, zakaj vsaka oblast najprej da pol pa vzame, vi ste pa najprej vzeli, pol dali, ne, zdaj se pa hvalite s tem, kot da ste vi to iz nule zdaj uvedli. Zdaj se pa, glejte, prej ni bilo nič, ne nič, še od Peterletove vlade, pa mogoče še od Markovića naprej, nič se ni usklajevalo, zdaj pa hvala bogu, da smo dobili to vlado zdaj, 15. vlado, ki je pa uvedla usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav. Je, glejte, ljudem ste vzeli, a ne, Ker 2024 je luknja. Vi ste za 2024 vzeli, za 2025 boste pa vrnili. Pazite, za 2024 je luknja 125 milijonov. 125 milijonov evrov bodo imeli ljudje manj v žepu, vzeli ste jim za 2025 ste pa skoraj toliko vrnili, niste vsega vrnili. 112 milijonov boste vrnili nazaj v usklajevanje dohodninskih lestvic pa olajšav. Dajte povedati vse, prosim kolegica Živec, ko govorite, pa povejte resnico. Zdaj pa, sem hotel nekaj še dodati, ker ste rekli, da so bili nesmiselni projekti, pa tako naprej, nesmiselni, nerealni in tako naprej. Zdaj bom pa probal iz spomina. Samo naštel bom: Velenje, Ptuj, Ajdovščina, Lendava, Nova Gorica, Rogatec, Kozje, Izlake Trebnje, Črneče na Koroškem pri Dravogradu, Ravne na Koroškem, poslušajte, to je samo del tega, kar smo po 20 letih stagnacije in zanemarjanja oskrbe starejših spravili do življenja. Pa mene ne briga, če je to minister Maljevac ali pa Luka Omladič ali pa kdorkoli rezal trakove, to bo ljudem ostalo pa to je del tega. Samo koliko dnevnih centrov pa začasnih namestitev? Pa kako smo pripravili RRF pol naprej, o tem sploh še nismo govorili, da bodo zdaj gradili naprej. Vem, Mežica, Črna in tako naprej, Sodražica in gor? In vi temu pravite, da smo delali nesmiselne projekte. Povejte to tistim starejšim, ki se zdaj vseljujejo noter, pa tistim, ki bodo delali tam, pa pojdite rajši pomagati onim, ki ne morejo dobiti kadra, da ga bodo dobili. Nesmiselni projekti. NVO, ki delajo študije, ki volk ideologijo noter vozijo, to so nesmiselni, nesmiselno odtekanje denarja, gradnja domov za starejše, pa posebnih socialno varstvenih zavodov. To, da smo skupaj poskrbeli, da CUDV Črna, da ima dislocirane enote po celi Koroški.

ampak ne želim. Prosim, da opozorite kolega, da ne zavaja javnosti, ker sem bila točno jasna in sem rekla, naštela sem projekte, ki so bili tik pred prihodom te Vlade dani v NRP. Sem rekla, da se razumemo, da nimam nič proti. Samo toliko, da veste, to ni bil postopkovni predlog. To je bila replika. Replika v tem delu razprave ni dovoljena. V redu? Tomaž Lisec. Kolega Lisec, vi imate besedo, za njim kolega Rado Gladek. Izvolite. hvala za besedo, spoštovana predsednica! Moram priznati, da po celem dnevu sem res pričakoval nek resen vsebinski in pa konkreten in pa predvsem kredibilen odgovor s strani ministra za finance, ki ga danes interpeliramo, ampak namesto kredibilnih odgovorov smo dobili odgovore, ki so bolj mejili na nadutost, aroganco v smislu nič mi ne morete, kajti koalicija me podpira. Minister za finance je tudi opozoril na nivo razprave in tukaj se z njim strinjam. Če bi dali skupaj v magnetogram razprave poslancev, predvsem Gibanja Svobode, niso 5 minut govorili o litijski 51. Govorili so, skoraj so prišli nazaj do II. svetovne vojne, kaj vse so bili vsi krivi in kaj vse oni si rešujejo. Glede Litijske, moram priznati, da sem težko poslušal to neko latovščino s katero se je želel minister nekako zmotoviliti pa reči, nič ni narobe, ampak njegovo njegovo besedičenje ni dokazalo ne njegove, ne krivde, ne zakonitosti, ne negospodarnosti tega nakupa. Skratka, gre za nakup, za fiasko pri nakupu, ki ga ni možno upravičiti. Ampak namesto tega fiaska se dogaja kaj? Na Računskem sodišču so kar naenkrat glavni krivci. Iz KPK, ljudje odhajajo. Iz Urada za nadzor proračuna ljudje odhajajo, ker se jim grozi iz Urada za preprečevanje pranja denarja ljudje odhajajo. Me zanima, ali dejansko drži informacija današnjega dne, da naj bi iz tega urada v zadnjih tednih odšlo 12 zaposlenih, zaradi mobinga iz vrha Ministrstva za finance?

Očitno bo slej ko prej prišel čas, ko bomo interpelirali ministra Propsa ali pa ga pozvali k odstopu, ker indici te zgodbe so popolnoma isti kot indici pri Litijski 51 in tam je ena druga ministrica imela imela pogum in odstopila in odrešila Vlado in eno stranko določenih problemov. Bodo imeli v Gibanju Svoboda in na Vladi to možnost, da rečejo gospodu Propsu, hvala za pozornost in na svidenje? Ne bo, ampak glejte no, pri teh ogledih, en ogled je bil, na Parmovi, sta bila dva predstavnika Ministrstva za finance, en predstavnik Ministrstva za javno upravo in en predstavnik Urada za preprečevanje pranja denarja in minister trdi, MJU so spet krivi, njim pošljite vse vaše kritike o nesmotrnem, negospodarnem in zaradi energetske izkaznice, si drznem reči, nezakonitega nakupa te stavbe. Skratka, očitno bo treba pozvati ministra Propsa k odstopu ali pa ga interpelirati. Spoštovani minister, nobenega v tej Sloveniji ne boste prepričali, da je možno takšno dosledje dogodkov: 20. 3. objava javnega zbiranja ponudb, še isti dan podjetje v povezavi z ministrom pošlje pisno ponudbo, naslednji dan pa že ogled prostorov in čez en teden se to podjetje odloči, imate deset dni časa oziroma do 10. aprila, da se odločite za ta nakup, ki se je sprovajal že od leta 2021, ampak še isti dani ne MJU, MF, čeprav je Ministrstvo za javno upravo reklo, da bodo vprašali MF, ne, niso preštudirali, v istem dnevu so dali odgovor, odobrimo vam sredstva oziroma pravico porabe za nakup prostorov, zaključek javnega zbiranja ponudb pa je bil komaj 20. 4. Še tri tedne so imeli časa, da bi se kdo pojavil, dal ponudbo, ampak ne.

Ma dajte, to prepričujte vse tiste, ki jim ne grozite na KPK, Računskem sodišču, pa na kakšnem uradu, da je bilo vse tipi topi. Take stvari trajajo po tedne. Tukaj so se pa dogajali čez noč. Skratka, če minister za finance ni kriv tega negospodarnega, netransparentnega, nezakonitega nakupa Parmove 53, je to očitno minister Props. In pa za zaključek, spoštovani minister, ali lahko rečete, da se niste dobili z gospodom Lukom Vesnaverjem glede prodaje Športne loterije? Najlepša hvala. Hvala. Kolega Rado Gladek ima besedo, za njim kolega Andrej Poglajen. Izvolite. **RADO GLADEK (PS SDS):** Hvala lepa za besedo. Danes žal nimam sreče z ministrom, ko sem prvič razpravljal je šel ven, drugič ga sploh ni, ampak jaz bom še enkrat ponovil vprašanje. Jaz vem, da obe sekretarki na to ne bosta mogli odgovoriti, ker takrat nista bili vpleteni v te njegove zgodbe. Tudi ekipa, ki mu tamle piše to, kar je prej 1 uro bral, mislim, da ne, ampak bom še enkrat ponovil. Podjetje ministra Boštjančiča je v davčno oazo, mi nismo problematizirali oziroma govorili, da so bila nakazila blokirana. v to državo, ampak govorili smo, da je njegovo podjetje izvedlo nakazilo v davčno oazo, kar je dejstvo, leta 2015 31 tisoč evrov. In zdaj grem nazaj. Zakaj je to podjetje, zakaj je njegovo podjetje to nakazalo v davčno oazo? On je rekel, da zaradi šolanja pilotov, ni pa pojasnil, kakšna šolanja pilotov, v kakšnem obsegu in tako naprej. Sem pa jaz v prejšnji razpravi malo orisal zadevo, kako je minister Boštjančič pol leta po tem, ko je zapustil oziroma ko so ga zamenjali na Adrii, ko je v letu, ko je bila dokapitalizirana oziroma v njegovem obdobju dokapitalizirana za 50 milijonov, pridelal 15 milijonov evrov izgube in potem pol leta po tem dobi minister Boštjančič s svojim podjetjem, ki leta 2013, takrat, ko je bil ta razpis objavljen, ni imel nobenega zaposlenega, premaga Adrio z več sto zaposlenimi in dobi razpis za šolanje pilotov Ministrstva za obrambo.

podjetje, državno podjetje, za katerega smo se takrat oziroma ste se tisti, ki ste bili deležniki, jaz pač nisem bil, borili za njegov obstoj. Kako lahko podjetje brez enega zaposlenega premaga tradicionalno podjetje v letalstvu, z ne vem koliko piloti, ki so leteli na ne vem kakšnih avionih? Minister Boštjančič brez zaposlenega zmaga in šola pilote. Noče pa povedati, kakšne, kdaj, kako, s kom jih je on šolal. Tega odgovora ni bilo. In zato se nam poraja vprašanje, kako je on lahko, zakaj, s kakšnim namenom je on nakazoval ta denar v davčno oazo. To je ena stvar. Potem, kar se tiče davčnega dolžnika, on je očitno 2013, firmo je kupil 2006, 2013 je ugotovil, da je davčni dolžnik, on je že v vmesnih letih na tej firmi imel kar nekaj prometa.

mene je težko prepričati, da ti FURS ne da neko sporočilo, jaz razumem, da je bila firma mrtva oziroma da bi bila na čakanju, po domače rečeno, da ne bi operirali, ampak firma je operirala in sedem let je trajalo, da je on izvedel, da je davčni dolžnik. Izvedel je pa to takrat, po moje, ko se je hotel prijaviti na razpis za MORS, pa je moral dobiti dokazilo o neporavnanih davkih in ga ni dobil in je ugotovil da je davčni dolžnik. Prej vsa leta pa tega ni vedel.

dobiš opomin, da ne moreš plačati, drugače boš imel težave, mislim, saj je prav, ampak... V glavnem, jaz bi še enkrat prosil ministra za finance, da naj s svojo energijo, ki jo je prej pokazal, odgovori tudi na ta del vprašanj, kako je on izvedel ta šolanja? Kako je on 380 tisoč evrov vreden posel izpeljal do konca? In zakaj je nakazal 31 tisoč evrov v davčno oazo na podjetje, jaz sem še googlal, jaz tega podjetja ne najdem, gre za nek nabiralnik. In poglejte, jaz mislim, da imam upravičene sume, da tukaj nekaj ni v redu. Hvala.

Evropska unija je leta 2025 za posvetovalno telo OECD pripravila del poročila v katerem je Belize navedla kot davčno oazo. Mi smo ministru govorili o davčnih oazah oziroma državah, ki jih Evropska unija v tem poročilu navaja, ne o kakršnih koli omejevanjih poslovanja. Dejstvo je, da je gospod Boštjančič nakazal denar v davčno oazo, in da govorimo o podjetjih, ki imajo sporna ozadja. Nenazadnje najdemo podjetja z isto oznako IBS po celotnem svetu in glej ga zlomka, skoraj v vsaki davčni oazi, v Gibraltarju v Belizeju je še eno podjetje z isto oznako odprto in tako dalje. Me pa zelo čudi, da tako vrhunski, v narekovajih, seveda krizni menedžer ne prebere niti osnovne pogodbe, kjer je vedno napisano, kam se poravna znesek. In če je vedel sam, da gre za rizično državo, kako na to ni opozoril podjetja s katerim naj bi imel sklenjeno pogodbo o izobraževanju? Ali vam povem jaz zakaj? Zato, ker je to izobraževanje, te navedbe so stalno farsa, farsa. In to je in to je preverljivo. Vsak, ki si vzame malo časa, se poglobi v to temo, hitro ugotovi, da gre za krog namišljenih podjetij, fiktivnih podjetij in da nekdo, ki je pripravljen resno poslovati brez kakršnihkoli ozadij, se v take zadeve ne bo spuščal. Da se vrnem malo na razpravo tudi ostalih poslanskih kolegov,

medijev, za katere te osebe pišejo, pa si izmišljajo lažne afere in tako dalje. In glej ga zlomka, plačniki na njihovi so tudi GEN-I, tudi je tudi podjetje Brio in tako dalje. In potem poslanci Svobode govorite o neodvisnih preiskovalnih novinarjih. Pa lepo vas prosim, no, zadnjih neodvisnih preiskovalnih novinarjih. Ma, mislim, smešno, smešno, smešno, sploh ko vidimo te finančne tokove, se pravi, gospa Vukovič od leta 2016 do leta 2021 več kot 300 tisoč evrov, gospod Cirman okoli 300 tisoč, gospod Modic okoli 266 tisoč evrov. Denarni tokovi, jasno prikazana slika. In ko smo že pri denarnih tokovih, kot je bilo rečeno tudi s strani ostalih kolegov iz naše poslanske skupine, gospod minister nam v njegovem 40 minutnem dolgem odgovoru ni podal odgovora, kaj se dogaja s Športno loterijo. Pa da pogledamo, če je res, če so te navedbe, ki so bile danes podane s strani določenih medijev, resnične. Interes oziroma interesant za prevzem naše loterije je podjetje Fortuna Entertainment Group, ki je v lasti Panta Investments, ki je podjetje, ki je odprto na Cipru. Zanimivo. In kdo je glavni lastnik tega podjetja? Jaroslav Haščak, ki je bil, ki je šolan v Moskvi pa tudi v Pekingu, pa recimo da je bil tudi v preteklosti na Slovaškem večkrat obravnavan za korupcij. To so poslovni partnerji domnevni gospoda Boštjančiča, to so bodoči, domnevni bodoči kupci Športne loterije Slovenije. Glejte, spoštovani, to je obraz, to je slika trenutne Vlade, to je slika finančnega ministra. In še enkrat, minister ima danes možnost, da zatrdi, da se ni srečal z nobeno osebo glede nakupa Športne loterije ali pa da nima na mizi nobene ponudbe za le-to, in če so odgovori na vse to, kot sem rekel, zanikalni, potem se nima kaj bati. Če pa so pritrdilni, pa vidimo, da se ponovno v Sloveniji z vidika neke kvazi privatizacije sklepajo posli s posamezniki, ki imajo zelo dvomljivo preteklost, predvsem pa imajo za sabo kljub,

Hvala lepa za besedo. Ja, izgleda v vmesnem času, ko poteka ta interpelacija, je postala predsednica Vlade Saša Jazbec. Tako, da

kljub temu, da je v ponedeljek Računsko sodišče opozorilo Ministrstvo za finance, ki je po taki shemi, ki jo je tudi Računsko sodišče objavilo, to ni pripravil SDS, ampak Računsko sodišče, zapisalo, da je MF - Ministrstvo za finance izvajalec postopkov zagotavljanja skladnosti državne pomoči s pravili EU. Računsko sodišče je v ponedeljek dejalo, da ta pomoč, ki ste jo danes še povišali za 19 slabih odstotkov, spoštovani, torej tudi to je odobril minister gospod Klemen Boštjančič, da je proti pravilom Evropske unije. Tukaj je revizijsko poročilo na 130 straneh. In ravno danes Vlada, zdaj bo spet se minister izgovarjal, ni vedel, ker je na interpelaciji najbrž, to brez glasu proti sprejme naprej. Jaz nisem dobil odgovora, kako je s temi sto milijoni evrov letno za neprofitna najemna stanovanja, ki jih je izsilila Levica pred EU volitvami, in sem šel zdaj v vmesnem času pogledati, kaj se dogaja s tem denarjem. A veste kaj,? Spremeni se 3. člen

In to je minister za finance na lepe oči odobril, brez zakonske podlage, brez vseh pravil, na podlagi enega sklepa, na podlagi enega zakona in sedaj bo Ministrstvo za solidarno prihodnost naknadno pripravilo zakon, kako bi ta sredstva pravzaprav morala biti porabljena. Še eno grafiko sem vmes pripravil, glejte, Slovenija je na 27. mestu, na zadnjem mestu po učinkovitosti črpanja evropskih sredstev 2021-2027, na zadnjem mestu smo, spoštovani, 27. In ko je minister soočen s temi očitki pravi, ja, to je pripravila prejšnja Janševa Vlada, mi moramo te reforme narediti in opozicija blokira reforme, ker je opozicija kar naenkrat 46 poslancev, opozicija. Neverjetno, res vrhunska opozicija, čestitke, SDS in Nova Slovenija. In še zadnje, to je pa najpomembnejše za državljane in državljanke, kam gredo davki. Tole, tale lik, vabljeni vsi na moj X, poglejte, sem objavil ta lik in lahko komentirate z da ali ne, ali je Vlada in tudi minister za finance zavajal oziroma lagal, ko je zapisal in berem: "Naš zakon o Vladi ne določa novih delovnih mest, ministrstva bodo nastala z reorganizacijo že obstoječih kadrov teh je več kot dovolj in znotraj obstoječega finančnega načrta. Očitki o bohotenju birokracije, nameščanju novih kadrov, so tako popolno zavajanje." Ja, drži, a res. "Zaradi reorganizacije bodo ministrstva vitkejša in bolj operativna." Aja, potem pa pogledamo skupni kadrovski načrt, ker prihaja iz svobode toliko očitkov, koliko je SDS, ko je končevala mandat dvigovala ta SKN in pogledamo, vlada SDS je predvidevala za leto 2023, 15 tisoč 856 delovnih mest v državni upravi, torej ministrstvih. Šest, sedem mesecev kasneje, konec decembra 2022 je nova vlada, Golobova, za leto 2023, da bom bral prave podatke, to je z dne 22. 12. 2022, predvidevala 16 tisoč 994 novih zaposlitev za leto 2023, potem za leto 2024 še več, ker so vmes ustanovili nova ministrstva, torej za 1100 ljudi več in kot sem že prej dejal, to je okvirno v enem letu 1500 novih zaposlenih. Sem jaz preštel približno, bo novih v enem letu 2045 milijonov evrov letno. In tudi to je direkten očitek ministru za finance, ki je zavestno zavajal, da, nov zakon o vladi in tako manipuliral z javnostjo, ki je potem glasovala za večinsko in tako bohotil birokracijo in to je nesprejemljivo in zasluži si minister, da za vsa ta zavajanja in laži odgovarja, in da je danes razrešen z mesta ministra za finance. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Gazinkovski, imate besedo, za njo pa dobi besedo kolega Andrej Kosi. Izvolite. **SANDRA GAZINKOVSKI (PS Svoboda):** Hvala za besedo, predsednica. Jaz se bom dotaknila dveh tem oziroma zavajanj, ki jih opozicijski poslanci ponavljajo že cel dan. Na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide smo koalicijske partnerice sprejele amandma, ki govori o tem, da se oskrbnine v domovih za starejše v letu 2025 ne bodo povišale. Spoštovane državljanke in državljani, kolegi iz SDS in Nove Slovenije niso glasovali za ta amandma, ker ne podpirajo amandmajev, ki so zelo pomembni za vse nas, drage državljanke in državljani. In ko že govorite, da nimamo pojma, bi vas samo spomnila, kdo ni imel pojma v ponedeljek. Vaša poslanka, ki je postavila vprašanje predsedniku Vlade glede dviga oskrbnin, ta ista oseba pa je tri dni prej sedela na tej seji odbora, kjer se je sprejel ta dotični amandma, in ta amandma onemogoča dvig oskrbnin v domovih za ostarele. Toliko o tem, kdo nima pojma. Kar pa se tiče cen vrtcev: cene vrtcev se dvigujejo vsako leto, seveda če občinski svetniki ceno potrdijo. Zanimivo, da za časa prejšnjih vlad tega niste uredili tako, da povišanj cen vrtcev sploh ne bi bilo. In glede na to, da so občine dobile povišano povprečnino, ne dvomim, da ne bodo znale urediti zadevo tako, **135. TRAK: (SC) – 20.10** (nadaljevanje) da državljanom ne bo treba plačevati večje cene za vrtec. Ampak kot sem že rekla, je to stvar občinskih svetnikov, saj so občine ustanoviteljice vrtcev. Marsikatera občina sicer najde način, da povišanje cene dodatno pokrije sama, poleg seveda zakonske obveznosti. Naj še dodam. Dolg Slovenije v BDP se znižuje in je pod povprečjem Evropske unije. Imamo rekordno zaposlenost. Eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Evropski uniji. Inflacija je pod povprečjem EU, gospodarska rast je nad povprečjem. Za učitelje, zaradi pomanjkanja kadra, bomo dali vsako leto preko 700000 za štipendije za pedagoške poklice. V letu 2025 bomo dali 675 milijonov oziroma v letu 2026 več kot 700 milijonov evrov, kar je daleč največ doslej za znanost. In zelo pomembno, povprečnine za občine so se povečale, kar je tudi zasluga ministra, ki ga danes obravnavamo. In sicer povprečnina znaša 771,33 evra, kar je 46,33 evra več od predlagane povprečnine. Drage državljanke, dragi državljani, interpelacije ne bom podprla, ker minister za finance dela več kot dobro. Hvala lepa. Kolega Andrej Kosi ima besedo, za njim kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. **ANDREJ KOSI (PS SDS):** Hvala predsednica za besedo. Torej, odgovor ministra, ki nam je prej na to vse očitke odgovarjal me ni prepričal. Dejstvo je, da seveda vem, da ni tako naiven, da bi vse te mahinacije deloval tako, da bi še otroci v vrtcu vedeli, za kaj se gre. Seveda je to vse lepo skrito in zavito, pa vendar je jasno, da je bil tako nakup na Litijski kot na Parmovi odobren seveda z njegovim podpisom. In ko je govoril o nakupu na Parmovi kako je to pač bilo pod ministrstvo za javno upravo, seveda saj tudi to novinarji ugotavlja, ampak kaj novinarji navajajo: "Nakup je uradno vodilo ministrstvo za javno upravo, vendar pa je iz dokumenta, torej DIP, razvidno, da so imeli glavno besedo na ministrstvu za finance in ne na vladi". Torej, šlo je samo za to, pač, ministrstvo za javno upravo, vi boste to vodili, se rado speljemo mi. Tudi hobotnica lastništva podjetja, ki je to prodajalo. In tako naprej, tudi sedemdnevno. V sedemdnevnem opravljenem nakupu, roko, da je bil opravljen nakup, je še več kot jasno razvidno, da ni šlo za transparentnost. In pa tudi to, da so novinarji ugotovili, da cena vseh ostalih ponudnikov je bila nižja od tega. Zdaj, minister je tudi govoril o tem, kako je tudi na njegovo zaslugo, kako imamo vse uspehe na področju gospodarstva in tako naprej. Današnja zgodba tudi vsi že odpušča in jaz mu predlagam, da naj gre do gospodarstvenikov, do podjetnikov in naj jim pove zakaj potem vedno kamorkoli pridemo govorijo kako gre slabo, kako so vedno bolj obremenjeni, kako odpuščajo in tako naprej. Mislim, da lahko tudi ministra Hana vpraša, takoj mu bo povedal. Potem smo tudi poslušali očitke, kako zdaj ljudje dobro živijo in prav po tem, razpravo sem dobil, mi je ena upokojenka poslala račun za električno energijo. Oktober 2034 evrov, novembra 1990 evrov, ima pa vdovsko pokojnino. Tako dobro dela za državljane in državljanke in za upokojence. In kolegica je prej govorila o vrtcih, kako bodo občine plačevale vrtec. Torej, kaj pravi Štajerski teden glede Ptuja? Z nedavno sprejeto plačno reformo v javnem sektorju se bodo z novim letom seveda zviševale plače tudi vsem zaposlenim v vrtcih. Vrtec Ptuj že pripravlja sistemizacijo delovnih mest v skladu z novo kolektivno pogodbo za področje vzgoje in izobraževanja, medtem ko so se te spremembe veselijo zaposleni, pa bodo starši in lokalne skupnosti soočeni z dodatnimi finančnimi obremenitvami. Dvig ekonomske cene vrtca bo namreč neizbežen. Torej, da bo to občine pokrivale. Sedaj, ko se vi hvalite kako pač se je zvišala povprečnina, ampak vsi župani Spodnjega Podravja govorijo, da so nezadovoljni z višino povprečnine.

za investicije. In še nekaj, tudi glede te omrežnine, pa toliko. Ni kriv minister. Dobivam klice ravnateljev in vseh ostalih, Andrej, kaj se dogaja, dobil sem 400 evrov večjo položnico za električno energijo za vrtec, dobil je večje položnice za šole in tako naprej. In vi govorite, kako je zdaj to vse idealno in kako tako minister dela v dobrobit državljanov in državljank Republike Slovenije. Ja, to se dogaja… / oglašanje

da vsi ti netransparentni nakupi in prodaje nepremičnin in tako naprej, jasno kažejo na to, tudi vse mahinacije, ki jih je delal prej, ko še ni bil minister, da minister oziroma si Klemen Boštjančič ne zasluži več te funkcije.

odločno demantirano s strani ministrstva in vseh, ampak tudi o drugih kaznivih dejanjih ministra Boštjančiča, ne samo o tem, tudi elemente kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, oškodovanja javnih sredstev, ponarejanja listin in tako naprej. Ste ga prijavili policiji? In potem vse tiho je bilo. No, tako isti blef. Se pravi, dva dni že zapravljamo davkoplačevalski denar, namesto da bi resno delali s problemi, problemi, se ukvarjali, ki jih mi rešujemo v dveh letih, recimo plačno reformo razrušeno, 27000 ljudem smo vsaj približno dostojne plače zagotovili. Mimogrede, Klemen Boštjančič je prvič v 30 letih članstva Slovenije v Evropski banki za obnovo in razvoj postal tudi prvi, torej edini predsednik Sveta guvernerjev članic. Upam, da ste mu čestitali, jaz vam vsekakor čestitam. Tudi sicer pravite, da ne uživa več kredibilnosti javnosti in tako, zaenkrat je peti na lestvici priljubljenosti politikov. V času največje krize v Evropi, tudi v Sloveniji, se pravi, poplave, požari, smo absolutno se lotili resno vseh področij, imamo davčni paket šestih zakonov, imamo razvoj kapitalskega trga, izdane so bile obveznice, 27 27 milijard, ki sicer ležijo na bančnih računih, je pričelo počasi krožiti, sprejet je bil Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Meni se zdi to pomembno. Gre končno za odločbo uresničitev Ustavnega sodišča, sprejet je odlok o strategiji upravljanja naložb države, da ne bo več tako po domačijsko, kot ste vi delovali z javnimi podjetji, pa preoblikovali smo Vzajemno, se pravi, podpiramo javno. Vi ste basali v zasebne žepe vaših nastavljencev na Vzajemni. Pa imamo novelo Zakona o Slovenskem državnem holdingu, kjer se je tudi uveljavlja bolj transparentno upravljanje podjetij v državni lasti. Potem pa seveda, kar bi bilo za izpostaviti, vi torej pravite, da mnenje s pridržkom ni okej. Okej, imate pa negativna mnenja, recimo Občina Grosuplje, negativno mnenje vašega župana. Ali ste ga pozvali k odstopu? Ne, niste ga. Da tega Graha Whatmougha sploh ne omenjam, ali pa še posebej nekaj, da preberem. Računsko sodišče je ob pregledu poslovanja za leto 2022 v Slovenski demokratski stranki kot edini izmed parlamentarnih strank podalo mnenje, poslušajmo, s pridržkom. Torej enaka stopnja nepravilnosti, kot jo očitate Ministrstvu za finance, ki ga pozivate k odstopu. Zato jaz vas pozivam, odstranite se. se. Dalje, norije očitate tudi, da bi naj finančni minister moral pregledovati te postopke pa še predsednik Vlade pa tako ne. To je tako, kot da bi rekli, da MORS kupi nek

milijonov mu očitate prerazporeditev, vi ste v prejšnji, zadnje leto Vlade 23 milijonov tako razporedili, da ne govorim o prejšnjih vladah - 90 milijonov, 120 milijonov, 51 milijonov. Torej blefirate. Upokojence omenjate, ki ste jim vi odvzeli največ, torej znižali ste jim odstotek iz odmerne pokojnine iz 78 odstotkov na 57. Dragi upokojenci,

to so zakoni, ki so sprejeti, SDS. Za znanost namenjamo 700 milijonov evrov, se pravi, smo povečali trikrat za štipendije, za pedagoške delavce, ki jih je premalo in tako naprej. Dolg Slovenije se zmanjšuje, imamo rekordno zaposlenost, eno najnižjih stopenj brezposelnosti, inflacija je daleč pod povprečjem EU, gospodarska rast je nad povprečjem. Tako, da lepo vas prosim, pustite nam že enkrat delati in ne / nemir v

**JOŽEF JELEN (PS SDS):** Ja, predsednica, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav predstavnikom in predstavnicam Vlade, poslankam in poslancem! Zdaj, prej pri obrazložitvi ministra za finance me je zbodlo, ko je rekel nekako takole: za obnovo po poplavah je bilo namenjeno več sredstev kot smo jih porabili; to smo naredili namenoma. Zdaj jaz ko prihajam iz tistega dela, kjer je pač avgustovska poplava naredila veliko škode, se ne strinjam z njem. Naša ocena je, da se je naredilo premalo. Lahko smo priča temu, da v tem času se ne gradi še nobena hiša na tem področju, mislim, da še tudi ni izdano nobeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Zato je nekako nekako neupravičena izjava ministra, da je bilo za to namenjeno preveč, preveč denarja. Denar ostaja tudi zato, ker se je po prvotnem številu domov oziroma objektov, kateri so bili namenjeni za nadomestitveno gradnjo, zmanjšalo število teh objektov. Ti objekti so na takšnih delih, za katere vsi vedo, za katere vsi vemo, da jih ne bo možno zaščititi protipoplavno, tudi z določenimi protipoplavnimi ukrepi jim ne bo možno zagotoviti protipoplavne varnosti. In zato ostaja denar tudi na tej postavki, katera je bila prerazporejena za to podrtijo. In ljudje, ljudje pa upravičeno pričakujejo, da bodo dobili te odškodnine. Denar ostaja tudi zato, ker še kar nekaj teh oškodovancev, kateri so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah, niso dobili predplačila, čeprav je njihova škoda bila vnesena v sistem AJDA. Veliko je še tudi takšnih, kateri so se pritožili nad ocenjeno škodo in kateri so se pritožili nad cenilne postopke oziroma nad višino njihove vrednosti nepremičnin, tudi za te so nerazumno dolgi postopki, niso dobili odgovorov in tudi zato bi lahko rekel, da ostanejo, da ne razporejena in gredo za takšne zadeve kot je že bilo danes neštetokrat rečeno. Ljudje v tem času dobivajo tudi pozive, naj predložijo račune, za kaj so porabili denar, katerega so dobili za predplačilo, in te račune, te pozive dobivajo deset mesecev po tem, ko so dobili predplačila. Takrat, ko so dobili predplačila, je bilo omenjeno,

Točno je navedeno, za kaj se lahko porabijo, ljudje pa nimajo računov. Tako da tudi tu, na tej postavki, izgleda, da se bo tu še povečala, še povečala postavka, kajti ljudje, ljudje nimajo računov in takrat, ko so dobili predplačila, niso bili obveščeni za kaj lahko porabijo ta denar in za kaj ne ter da bodo morali za to predložiti račune. Denar ostaja tudi zato, ker občine čakajo na potrditev oziroma na revizijo njihovih projektov,

nekih jasnih slik, kako naj financirajo ta nadomestna zemljišča za izgradnjo, za izgradnjo nadomestnih hiš. Skratka, skratka, ljudje na terenu čakajo, čakamo na državni prostorski načrt s katerim se bo zagotovila protipoplavna zaščita, kajti če ne bo tega, tega državnega, državnega prostorskega načrta, ne bo protipoplavne zaščite in ob vsaki večji, neurju, se lahko zgodi tudi to kar se je zgodilo 23. avgusta 2023, za vse, zato zaradi vsega tega in vsega prej naštetega...

Jaz se spomnim interpelacij v eni drugi vladi, ko je takratna opozicija zahtevala, da je minister ves čas v dvorani in to so počeli in sproti odgovarjali na očitke. Danes tukaj poslušamo, večina razprav s strani koalicije ni šla v smer, da bi ministra branili. Ne, ukvarjali ste se z nami, pa z nekimi namišljenimi fantazmami iz preteklosti, ki jih vaši pisuni, kakor govori Lena Grgurevič, producirajo. Pa še odgovor gospe Grgurevič, kolikor mi je iz medijev znano, je ovadba že na specializiranem državnem tožilstvu, tako da minister je prijavljen, tako da, za naslednjič, a ne? In seveda vse te njihove fantazme govorijo, kot da so to dejstva, medtem, ko je pa, o resničnih dejstvih pa sploh razpravljati nočejo. 19. 12. pošlje generalni sekretar Ministrstva za pravosodje mail vodji službe za finance, da nakupa za Litijsko ne bo. A glej ga zlomka, 22. 12. je sklican sestanek pri gospodu Boštjančič, na kjer na presenečenje vseh se ta projekt ponovno vpelje noter in potem se vsa zgodba zavrti do končne izvedbe tega nakupa. Zdaj, rok, ki je bil v pogodbi določen, je bil izredno kratek in marsikdo od nas je že verjetno kdaj kupoval kako nepremičnino. Dokler ni davek od prometa na nepremičnine plačan, ne moreš overiti Šele potem lahko v večini primerov kupec, kupec nakaže kupnino, v tem primeru pa brez overjenega podpisa pri notarju je bila kupnina zadnji delovni dan tekočega leta nakazana, res čudno in o tem se danes tukaj pogovarjamo, gospe in gospodje, ampak tega nočete slišati. Govorimo o dejstvih, ki so resnična, preverljiva, zato je ovadba tudi bila tako hitro lahko spisana, na podlagi vseh poročil, ki so ven prišle, tako da s tem se ukvarjamo, ne pa o nekih izmišljotinah iz preteklosti. Hvala.

iz Poslanske skupine SDS in NSi danes poslušali razpravo ministra za finance in bodo vzeli to kot priročnik za to, da bodo vedeli, na kakšen način se odgovorno

Kar se tiče odgovornosti ministra v zvezi z nakupom Litijske, torej Ustava v svojem 114. členu pravi naslednje, v drugi alineji bom oziroma v drugi vrstici bom tako prebral ta 114. člen: Ministri so skupno odgovorni za delo Vlade, vsak minister, še enkrat ponavljam, vsak minister pa za delo svojega ministrstva. Jaz mislim, da če to ni dovolj jasno, potem ne vem kaj je bolj jasno. Zdaj pa še, kar se tiče Zakona o javnih financah v svojem 65. členu za to, da bo še malo bolj jasno to kar pravkar nagovarjam. In sicer v drugi alineji piše naslednje, 65. člen Zakona o javnih financah: Predstojnik neposrednega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi, pika. mislim, da bolj jasno kot tako ne more biti. Jaz si ne predstavljam, da bi imeli enega ministra, torej potem bi se zahvalil, vsem ostalim ministrom, kajti potem bi za vse investicije v tej državi, pa vemo koliko jih je imeli, enega ministra in on bi skrbel za vse. Mislim, smešno, da ne rečem absurdno. Zdaj, glede na to, da se obtožbe skozi interpelacijo nanašajo na 42. člen Zakona o javnih financah, je bilo zelo zanimivo to, da se v bistvu interpretacija tega 42. člena o javnih financah interpretira že 15 let enako in nikoli ni bilo to sporno oziroma 15 let je bilo sporno, kajti vedno sta bila tako Vlada, katerakoli Vlada in Računsko sodišče vsak na svojem bregu. Ali je kdo kaj naredil na ta račun? Ne. In ta sredstva, ta proračunska sredstva torej iz proračunske rezerve so se vedno porabljala na enak način. Zdaj tisto, kar je pomembno, je pa to, da se je z letošnjim letom ministrstvo na podlagi seveda tudi tega mnenja Računskega sodišča odločila, da temu mogoče naredi konec skozi zakon torej ZIPRS 2025, 2026 kjer jasno v zadnjem delu nalaga, da so torej, če navedem ne glede torej 71. člen ZIPRS, ne glede na drugi odstavek 42. člena Zakona o javnih financah lahko Vlada določi, da se sredstva proračunske rezervacije porabijo za tiste namene, za katere v proračunu države niso zagotovljena sredstva ali sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, omogočajo pa nemoteno izvrševanje državnega proračuna v tekočem letu in sedaj dodatek, in so namenjena za izvajanje obveznosti, ki so določene z zakonom in na njihov predlog s sprejetimi predpisi. Kratko in jedrnato, bolj kot tako mislim, da pa ne more biti. Zdaj, kar se pa tiče same plačne reforme, ker mislim, da je to tisto, kar vas najbolj boli, glede na to, da je to minister, ki je vodil plačno reformo in pogajanja. Bom samo to povedal, vezano. In kaj pomeni ta plačna reforma. Namreč, leta 2008, ko se je postavila lestvica, torej plačni razredi, smo imeli en kup in na tisoče in tisoče javnih uslužbencev, ki so bili pod mejo minimalne plače. In zdaj za primer, nekdo, ki je bil recimo v 21. plačnem razredu, je šel, seveda, kaj je dobil od države, je dobil doplačilo, ampak njegova odmera za pokojnino ni bila z doplačilom, ampak brez in tisti, ki je bil v 21. razredu plačnem, je pokojninski odmerek bil kasneje na letni ravni za 1600 evrov manjši. Jaz mislim, da če to ni absurd in da si to nekdo dovoli in tega ne popravi, seveda vsi tisti upokojenci, ki danes gledate, da od leta 2008 je ta anomalija in vsi, ki ste bili pod minimalno plačo, imate za to plačo, pokojnino, se opravičujem, imate to, zakaj, ker nihče ni poskrbel, da bi bila vaša osnova na minimalni plači. To, kar je pa ta Vlada naredila. Je pa ta Vlada naredila še eno zadevo in sicer je za polno pokojninsko dobo zagotovila 750 evrov pokojnine, kar pomeni, da rešuje tiste smeti, ki ste jih vi pustili 15 let nedotaknjene. Tako, da mislim, da vse kar ste danes navajali tu, ne da je veliko zavajanje, ampak je tudi velika laž. Hvala.

je imel predlagatelj zadnji govor, sem si začel pisati. Spet navedbe in tako pri vsaki drugi sem napisal laž, laž, laž, tem do štiri sem prišel, potem sem pa nehal pisati, tako da sem se odločil, da ta govor ne bo namenjen ponovnemu pojasnjevanju, kar je to pojasnjevanje kar se tiče

teh 5 minut izkoristil za zahvalo. Najprej se bom zahvalil mojim sodelavcem in predvsem sodelavkam. En del ste jih danes precej se nagledali, ker so sedele tukaj z mano. Tako da iskrena hvala vsem vam in vsem tistim, ki sedijo v vladni sobi in sobi zraven, za vse kar ste danes dali, kar dajete tudi sicer za Ministrstvo za finance in za to državo. Naprej bi se zahvalil kolegom ministrom, državnim sekretarjem, generalni sekretarki! Tudi vam za vse sodelovanje, ki smo ga imeli? Ki ga imamo. Vemo, da je to sodelovanje kdaj tudi težko, ampak verjamem, da se v resnici iskreno trudimo in da je naše delo, tako kot smo se zadnjič pogovarjali skozi bolj učinkovito in skozi boljše, tako da se tudi v tem kontekstu veselim še tega leta, ki je pred nami, ker verjamem, da bomo zaključili večino projektov, za katere smo se tako zadali. In na koncu bi se zahvalil vsem poslancem koalicije za enako korekten odnos, zato ker verjamem, tudi moje osebno mnenje je, da smo v zadnjem letu v resnici, predvsem pa v zadnjih pol leta naštevali kako naj rečem smer, saj imamo še zmeraj med sabo kakšne kako naj rečem konflikte, se kdaj tudi skregamo, ampak iskreno to vidim in hvala vam za to, čaka nas še dobro leto dela in dajmo ga za izkoristiti, za to da naredimo tiste stvari, ki smo jih, ki smo si jih zadali in verjamem, da so te stvari prave za to državo in to bodo lahko tudi državljani in državljanke ponosne še dolga leta

vsa čast štirim državnim sekretarkam, ministra, ampak ta čas, minister, žal ni bil najbolje izkoriščen. Torej ostajajo neodgovorjena pomembna vprašanja minister, in prav bi bilo, da teh 5 minut izkoristite, da odgovorite na vprašanje. Prvič, zakaj ste protizakonito razporedili šest milijonov in pol v nasprotju z 42. členom Zakona o javnih financah, kar je ugotovilo računsko sodišče v revizijskem poročilu iz septembra 2000? **PREDSEDNICA prosim, kolega Černač, če izklopite mikrofon še enkrat. Ste? Vam bomo zdaj še enkrat vklopili čas. Ja,

Ključen odgovor: zakaj ste protipravno, protizakonito v nasprotju z 42. členom Zakona o javnih financah in v nasprotju s podzakonskimi akti prerazporedili 6,5 milijona evrov sredstev iz splošne proračunske rezervacije, kar je ugotovilo Računsko sodišče 3. septembra v poročilu o reviziji zaključnega računa za leto 2023 in tega ne bi smeli storiti. In zavedali ste se, da tega ne bi smeli storiti. Niste podali pomembnega odgovora zakaj ste nakazali sredstva na »kaselc« firmo v davčno oazo, kakšno izobraževanje se je izvajalo, kateri piloti so se ga udeležili, katere letalske družbe, teh odgovorov ni. Niste podali pomembnega odgovora kaj bo glede Športne loterije Slovenije. Na vaši mizi je vloga za podajo soglasja za prodajo športne loterije in v kolikor v 30 dneh ne boste podali negativnega odgovora, se bo štelo, da je dano pozitivno soglasje. Niste podali odgovora glede na navedbe v posameznih medijih, da je bila pri tem poslu zahtevana podkupnina. Torej, to so pomembni odgovori na pomembna vprašanja in še številni drugi, ki jih danes nismo dobili. Na seji Odbora za finance, ki je bila 23. septembra letos, ste minister dejali, citiram: Absolutno mislim, da je bilo vse narobe z litijsko, katastrofa. Jaz sam mislim, da je zadaj organiziran kriminal, ker tega ne more en človek izpeljati. Konec citata. Tukaj je koledar vaših sestankov v lanskem letu, zadeva sestanek pri ministru gospodu Boštjančiču, lokacija v kabinetu ministra, začetek sestanka ob 9. uri, zaključek sestanka ob 10. uri. Na tem sestanku 22. 12. na petek pred božičnimi prazniki je bilo dogovorjeno pod točko 3. Litijska, če je možno nakup realizirati letos, to pomeni plačilo prihodnji petek, bo ministrstvo za Finance zagotovilo manjkajoča sredstva iz rezerve. Dopisna seja, prerazporeditev odpiranja NRP bo danes. To se je dogajalo, minister, v vaši pisarni, prisotni ste bili vi, ministrica za pravosodje, visoki funkcionarji obeh ministrstev: Igor Šoltes, Uroš Gojkovič, Žiga Čepe in vodja vašega kabineta Klemen Babnik. Je bila to ta kriminalna združba, minister? Kajti na podlagi te odločitve, na podlagi te odločitve in na podlagi vaše odobritve nezakonite prerazporeditve tega istega dne v nadaljnjih urah, ko je bila dopisna seja Vlade, 167. dopisna seja Vlade je bilo teh 107, je bilo teh šest milijonov in pol za nakup te stavbe, ki že leto dni propada, zagotovljenih in ne, ni bilo v 15 letih nikoli prerazporejenih sredstev splošne proračunske rezervacije za kaj takega, nikoli, nikoli. To je edini primer za katerega nosite kot minister odgovornost. In v kolikor bi ravnali tako kot je ravnala vaša kolegica pred letom dni, ki je zaradi svojega dela odgovornosti prevzela odgovornost in sama odstopila potem danes ne bi poslušali tega vašega sprenevedanja, na nek način nedostojnega obnašanja do poslancev Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, ki nismo brali tako kot vi oprostite, ko ste prišel potem prebrati ob zaključku odgovore, ste prebrali vse tisto, kar ste imeli že prej napisano, ampak smo postavljali konkretna vprašanja, pomembna vprašanja na katera nismo dobili odgovorov. In ne gre za poslance Slovenske demokratske stranke, za poslance opozicije, ampak gre za ljudi, gre za davkoplačevalce, gre za tiste, ki zagotavljajo sredstva za proračun s poštenim delom vsak dan, vsak mesec in ki pričakujejo, da se njihova sredstva z nezakonitimi odločitvami ministra za finance ne bodo uporabljala za tak namen, ne bodo uporabljala za tak namen. Tako, da minister vaša pokončna drža in odgovornost bi se izkazala, če bi zdaj po vsej tej razpravi prevzel odgovornost in odstopil. Dobro, zaključujem sedaj razpravo in prehajamo na odločanje o interpelaciji. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Predlagatelj interpelacije predlaga Državnemu zboru, da po opravljeni razpravi sprejme naslednji sklep: "Državni zbor Republike Slovenije na podlagi vložene interpelacije izreka nezaupnico ministru za finance Klemnu Boštjančiču in ga razreši s funkcije. S tem mu preneha funkcija ministra

Iskrena hvala za to današnjo učno urico poznavanja vsebin javnih financ. Hvala ekipi ministra, predvsem pa ministru za to današnjo vztrajnost, potrpežljivost in mirno obrazlaganje stvari na podlagi pravnih podlag, ki jih v tej državi imamo. Upam, da je vsem danes jasno, kaj je bil namen interpelacije. Obrazložitve ministra so bile jasne tudi s pravnega vidika, podkrepljene. podkrepljene. Prav tako so bili podani primeri prakse uporabljene v zgodovini Slovenije in je torej pojasnjen sam nakup stavbe na Litijski, kot tudi vsi ostali nakupi s tega področja. In v zvezi z očitki iz interpelacije. Spoštovani minister, Poslanska skupina Svobode te interpelacije zagotovo ne bo podprla. Hvaležni smo vam, da vodite finance te države na takšen način, da so danes rezultati in kazalniki (PS Svoboda):** …ekonomskem področju in tudi v zvezi s tem na socialnem področju takšni kot smo, kot so, to smo danes že slišali. Želimo vam srečno in uspešno opravljanje dela na vašem pristojnem področju. Hvala.

Ob vsem tem, kar je bilo povedano, bi povedal, da smo ena redkih držav, ki imamo sprejet proračun, in to za dve leti. Vlada dela dobro, minister dela dobro,

Država najema prostore v velikih obsegih. Leta 2022 je bil podatek 26 milijonov samo za pravosodje. Štiri leta in leta se že dogovarjamo za novo pravosodno stavbo, v pravosodnem odboru in vem, da je to bilo veliko pogovorov že tudi v tem mandatu, tako da je tudi to ozadje tega, da se je ta nakup zgodil. Drugače pa delo ministra je bilo ocenjeno kot dobro, zgledno in bom seveda podprl, da minister ostane.

in sicer je povedala, da vidi Slovenijo kot vzor gospodarske stabilnosti in inovativnosti, da Slovenija kljub svoji majhnosti izstopa kot primer uspešne gospodarske politike v evroobmočju. Njen glas se sliši na evropskem parketu, hkrati pa se zna hitro prilagoditi globalnim spremembam in izzivom, kar ji omogoča, konkurenčnost v dinamičnem evropskem gospodarstvu, in to v času največje krize. Medtem ko je Slovenija majhna država in njeno gospodarstvo v marsičem nadpovprečno uspešno v primerjavi z ostalimi članicami evroobmočja. Lagart je posebej pohvalila slovensko gospodarstvo, ki že nekaj časa izkazuje višjo stopnjo gospodarske rasti kot povprečje v evro območju. Prav tako je Slovenija ena izmed držav z najnižjo stopnjo inflacije in brezposelnosti, kar ji omogoča večjo stabilnost v primerjavi z drugimi evropskimi gospodarstvi. In tako naprej, tako da seveda ne morem drugega, kot da se zahvalim tudi gospodu finančnemu ministru, Vladi, zato, da premika končno to državo Vam pa priporočam, glede na to, da problematizirate takšno stopnjo, torej odločbe Računskega sodišča, torej mnenje s pridržkom, ker je bila tudi za

Včeraj je kolegica Rajbenšu povedala in eno basen, pa naj obrazložim v tem stilu. Ker imamo na oblasti posameznike, ki kradejo kot srake, bom glasoval za vašo razrešitev.

Glede na izid glasovanja ugotavljam, da ministru za finance nezaupnica ni bila izglasovana. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 26. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri, in vsem želim lahko noč! Hvala.